Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj ćemo prijedlog zakona raspravljati u skladu s odredbama Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio zastupnik Šime Lučin. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite samo nekoliko kratkih riječi. Dakle, radi se o drugom i konačnom čitanju prijedloga zakona u kojem, da vas podsjetimo, se radi o prijedlogu da se izmjene 3 stvari. Prva stvar je usklađivanje sa paralelnim zakonima, dakle donoseći zakon o kemikalijama, nadležnost nad kemikalijama među kojima spada i jedan dobar dio prekursora dati u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, a jedan dio prekursora znači kao tvari iz koje bi se mogle proizvesti droge je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva. Ovim zakonom dakle zakonskom izmjenom ta nadležnost se u potpunosti daje na jedno mjesto, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi radi vođenja registra i pravovremene detekcije i mogućih novih tvari iz kojih bi se mogle, dakle razviti droge. Druga promjena koju navodimo je promjena u okviru onoga što dosada postoje određeni problemi u skladištenju oduzete i zaplijenjene droge koja je bila predmetom zlouporabe da bi se sada mogle postaviti osnovne postavke da se nakon dokaznog postupka i djela kada se utvrđuje da je ta droga postojala, da se omogućuje i uništavanje droge u ranijem dijelu kako bi se na neki način, s jedne strane ta droga maknula u bilo kojem obliku iz uopće mogućnosti i razmišljanja da bi se mogla eventualno dogoditi kakva zlouporaba u tom dijelu do toga da se i smanje troškovi skladištenja one količine koja je dosada bila izrazito velika. Bili ste svjesni da se uništavanje redovito provodi, svaki puta je hvala Bogu popraćeno i medijima i kao takvima ovaj dodatak će dakle omogućiti da za vrijeme i dok traju procesi, a kada više nije u potrebi sačuvati kompletna količina zaplijenjene droge da se ona kao takva može uništiti. Treća stvar je više nomenklaturnog tipa i djeluje ustvari što dosada je zakon govorio u cijelom svom zakonskom tekstu da se radi o opojnim drogama, međutim jedan dobar dio droga na tržištu protiv koje se borimo i njihove zlouporabe ne spadaju u kategoriju opojnih droga i iz tog razloga tražimo da, dajemo prijedlog zapravo da se taj izričaj izjednači i da to umjesto opojnih bude izričaj droga čime smo jasno i glasno obuhvatili da ovaj da ovaj zakonski prijedlog se odnosi na sve što se smatra drogom kao i zlouporabom ovog dijela. Evo, ja se zahvaljujem. Hvala. Želi li izvjestitelj odbora? Da. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, predsjednik odbora gospodin Andrija Hebrang, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor je raspravio zakon kao zainteresirano radno tijelo sukladno 140-om članku Poslovnika Sabora. uvodnom obrazloženju predsjednik predlagatelja upoznao je članove odbora s razlozima zbog kojih se ovaj zakon donosi i s pitanjima koji se u njemu rješavaju. Prije svega, riječ je u usklađivanju i u prilagodbi svih pitanja sa stečevinama EU, sa postojećim modelima EU, a posebice za pitanje prekursora. To znači uspostavljanje jedinstvenog nadzora nad prekursorima sa jednim resornim tijelom koje će nadzor provoditi i koje će voditi evidenciju. Postojeći sustav kontrole prekursora je podijeljen između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, a ovim zakonom se predlaže da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzima nadležnost nad kontrolom prometa svih stvari koje se mogu upotrijebiti kao prekursori za izradu opojnih droga. Također se predlaže da se jedinstvena informatička baza podataka vodi pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Tijekom rasprave članovi odbora podržali su donošenje ovog zakona obzirom na potrebu usklađivanja hrvatskog modela kontrole prekursora s pravnom stečevinom EU kojim je regulirano to područje. Prvi korak je, suglasni su članovi odbora, definirati tijelo koje će biti nadležno za jedinstvenu kontrolu nad prometom prekursorima. Dosadašnja nadležnost više ministarstava i Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga često je otvarala pitanje koliko se koordinirano može provoditi nadzor nad prekursorima i to su upozorili članovi odbora da je glavni problem u sadašnjem zakonodavstvu. Određivanje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi kao nadležnog tijela nad kontrolom prometa svih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu opojnih droga osigurat će se jedinstvena kontrola i jedinstveni nadzor nad prekursorima. Obzirom da Hrvatski zavod za toksikologiju ima potrebne informatičke kapacitete opravdano je i odrediti da se jedinstvena informatička baza podataka vodi u spomenutom zavodu, mišljenje je članova odbora. Podržan je također prijedlog da se izmijeni izraz opojna droga u droga, sukladno nazivu u većini europskih zemalja i u većini dokumenata tijela EU uz činjenicu da je većina droga po svom svojstvu i nisu opojne. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno odlučili predložiti Hrvatskom saboru na usvajanje Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporaba opojnih droga. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Šime Lučin, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Dakle, ne znam po koji put u Saboru se bavimo zlouporabama, odnosno donošenjem akata koji bi trebali pospješiti borbu protiv zlouporabe droga čini mi se da zapravo na određeni način bavimo Sizifovskim poslom. Što mi više raspravljamo u ovom Domu o drogama, što Vlada ili ovaj Sabor formira više tijela ureda sa većim ovlastima zbog zlouporabe droga, istovremeno imamo rast ovisnika, i trgovine, i dilera i svega onoga, dakle svih onih pokazatelja koji pokazuju da zapravo nismo uspješni na ovom polju. Kao jednu činjenicu mogu navesti, zapravo neću o brojkama govoriti. Mislim da danas nije potrebno govoriti o brojkama o tome svi sve znamo. Moram kazati samo jednu činjenicu, da prema istraživanjima u Hrvatskoj lake droge uživa povremeno 150 tisuća ljudi, a da je 30% srednjoškolaca izjavilo da je jednom u svom životu pušilo nekakvu travu ili konzumiralo neku drugu laku drogu. Ti trendovi su nažalost sve gori i gori. Ja postavljam sebi i vama pitanje. Da li je moguće da mi u ovom Domu, u hrvatskoj Vladi, u uredu, u jednom ministarstvu, drugom ministarstvu dobro radimo ovaj posao? Jer nekakva logika mi nalaže ili zdrav razum ako mi dobro radimo posao, ako donosimo dobre zaključke prilikom rasprave o izvješćima, ako imamo dobre zakone ne znam ovog zakona, onda bi to zapravo značilo da negdje drugdje leži keč. Možda te zakone dobro ne sprovodimo, odnosno odluke. Ali meni se zapravo čini da mi griješimo u suštini. Da mi griješimo u suštini ovaj zakon je najbolji dokaz. Zašto? Da me ne bi krivo shvatili, ovaj zakon je dobar, on je uglavnom na nekakvoj tehničkoj razini i klub SDP-a će ga prihvatiti. Međutim, sve ovo što se sada predlaže da se promijeni o tome smo u ovom Domu govorili u prošlom sazivu nekoliko puta. Recimo, ne znam, u prošlom sazivu sam ja predlagao da se opojne droge promjene u droge. Jer svatko u osnovnoj a da ne kažem u srednjoj školi slušao kemiju, zna koja je razlika između opijata i stimulansa i da droge nisu samo opijati. Da je recimo kokain ekstazi jedan tip droge, heroin itd. drugi tip droge. Ali evo sada ne znam nakon koliko godina napokon smo kazali da imamo droge. Druga stvar, sjećate se rasprave, čak i u prošlom sazivu sam ja, a i klub čini mi se HSP-a predložio bio da se zbog problema skladištenja droge dopusti uništavanje skladištene i zaplijenjene droge prije pravomoćnosti presude. Nažalost, to je tada odbijeno sa ne znam argumentima nekakvog postupka u utvrđivanja kaznenog djela. Evo vidimo da se sada i to može. Zapravo kasnimo na svim bitnim poljima. Uzet ću možda jedan primjer koji će se nekima učiniti drastičan. Ovako on izgleda. Dakle, kod nas se još vode potiho ili nikako rasprave o potrebi dekriminalizacije lakih droga. Vidite u jednom dobrom dijelu europskih zemalja, evo nedavno i najsvježije to je bilo u Velikoj Britaniji, vode se zapravo drugačije rasprave. Zapravo se priča o legalizaciji droge. Recimo jedan visoko pozicioniran policijski službenik zapravo ponudio je recept oko legalizacije droga u smislu smanjenja kriminala. E vidite, ja nisam da se ne bi krivo shvatilo za legalizaciju droga, ali jesam za dekriminializaciju. U tom smislu kada je Vlada, odnosno ministarstvo, pogotovo je to meni drago, ja mogu razumjeti da netko u Ministarstvu unutarnjih poslova ne želi prihvatiti razliku razliku između lakih i teških droga, ali meni nije jasno da u Ministarstvu zdravstva neće da se prizna i da se kaže da postoje lake i teške droge. Mislim da to nema nikakve veze sa ideologijom. Dakle, teze poput onoga tko jednom zapali džoint taj će zapravo to je put ka teškoj ovisnosti. Zamislite kada bi to bilo točno. Ako 150 tisuća Hrvata puši travu, to znači da ćemo mi za koju godinu, ako ta logika stoji, imati 150 tisuća ovisnika. Ili hoćete onaj prvi podatak. Ako mi imamo 30 tisuća mladih koji povremeno zapale, znači da će za 10 godina svi Hrvati biti teški teški ovisnici ili velika većina ovisnici o teškim drogama. Dakle, to je notorna glupost. Gospodo i dame, zašto je bitno promijeniti tu činjenicu i razlikovati da postoje lake i teške droge? Pa iz jednostavnog razloga. Na jedan način se borite protiv lakih droga i oni koji konzumiraju i oni koji dilaju, a na drugi način se borite protiv teški droga, opijata, stimulansa itd. Ali na kraju krajeva mislim sve to ima u europskom zakonodavstvu, sve je to na jedan određeni način definirano. Recimo sve više se govori o upotrebi lakih droga u medicinske svrhe. svrhe. Kako ćemo mi to kada mi kod nas nemamo definirano što je to laka droga? Kod nas je to nemoguće. A u nizu zemalja zapravo se o tome razgovara. Dakle, čini mi se da je ključ i da bi ključ trebao biti bez obzira na ideološka svjetonazorska itd., itd. pa ako baš hoćete i neka politička uvjerenja, da se na određeni način posluša struka. Ja sam uvjeren da danas napravite anketu, u Ministarstvu unutarnjih poslova u Državnom odvjetništvu, u Vladinom uredu za suzbijanje droge, za borbu protiv zlouporaba droga da bi dobili rezultat, recimo na pitanje da li ste za dekriminalizaciju, da bi 80% ljudi koji se bave tim poslom i koji taj posao radi, bilo za. Ja ću reći jednu tezu, ne znam da li ćete se s njom složiti. Zapravo danas u Hrvatskoj je samo Vlada, mislim na ovaj nekakav politički krug zapravo i upravni i državni krug, samo Vlada uporno na stajalištu da ne treba Neki dan je ili prije dva mjeseca valjda je nekakav službenik iz Vladinog ureda je nespretno rekao nešto o tome, iz vlade se odmah digla hajka. Ali gospodo dok mi to ne napravimo, nećemo se uspješno boriti protiv zlouporaba droga i nećemo imati dobre dobre rezultate. Mi jednostavno zatvaramo oči pred jednom činjenicom. Kao što imate lake i teške metale, kao što imate laku i tešku artiljeriju, tako imate lake i teške droge. Ma možete vi to ne priznati. To se ne mora napisati u zakon, ali to je činjenica. ja nažalost znam da ćemo mi možda ne za mjesec ili za godinu dana uvesti to u hrvatsko zakonodavstvo isto kao što nam je trebalo deset godina da vidimo da postoje osim opijata i nešto drugo, ili kao što je jasno da smo morali se opredijeliti za tu činjenicu da kad se droga skladišti, da kad se završi određeni dio kaznenog postupka da se ta droga može uništiti jer se time smanjuje zlouporaba, time se na kraju krajeva rješavaju i neka financijska pitanja, to čuvanje droge stoji preskupo. Onda je jedan od osnovnih argumenata bio nemamo neke spalionice, a znamo da imamo i čeličana i cementara gdje se sve to skupa može spaliti. Ono što mene brine koliko će mladih života će izgubiti i koliko ćemo dobiti novih mladih ljudi koji će postati ovisnici dok shvatimo da moramo od početka cijelu ovu priču promijeniti na drugačiji način. Mi moramo definitivno napraviti još jednu stvar a to je akcent baciti na prevenciju. Jako je skupa borba protiv zlouporaba droga, borba u spašavanju mladih života, u liječenju ovisnika, mnogo skuplja nego što je to prevencija. Nažalost, na prevenciji se jako malo radi i o tome se zapravo malo priča. Vi kad djeci dođete o tome pričati u školu i kad im kažete da nema u hrvatskom zakonodavstvu razlike između lakih i teških droga oni vam se smiju smiju jer oni znaju da postoje lake i teške droge. Kako ćete vi u nekakvim predavanjima, evo uzimam nekakav banalni primjer biti uvjeren. Stoga čini mi se da je trebalo iskoristiti ovu priliku možda i još još u nekim stvarima promijeniti ovaj zakon jer time bi mogli kazati da smo još usklađeniji sa dobrim djelom zakonodavstva Europske unije. Ja vjerujem da će Vlada detaljno razmotriti ovaj amandman koji sam podnio i da će zapravo razmisliti još o jednoj stvari, da bi bilo jako poželjno i jako važno da ovisnike o teškim drogama drogama definiramo kao pacijente a ne kao kriminalce jer dok ih vodimo kao kriminalce nažalost uspjeh te borbe na tom planu će izostati iz jednostavnog razloga jer se organi gonjenja ne mogu fokusirati na dilere i na stvarne kriminalce. I još jedna stvar koja se mora riješiti a to se zapravo može riješiti samo na inicijativu Ministarstva zdravstva a to je da se definitivno razmotri potreba definiranja i utvrđivanja šta je to droga za tržište a šta je to droga za vlastitu uporabu odnosno da ministarstvo izađe s jednim pravilnikom i na taj način zapravo bi se osvježila sudska praksa i omogućilo bi se da se za jedan "Joint" ili jednu tableticu "Ecstasya" ne dobiva tri godine zatvora. Ja znam da ćemo mi ovdje danas slušati rasprave sve su droge iste. iste. Nisu jednostavno po kemijskom sastavu iste, ne djeluju isto, ne izazivaju iste efekte. Prema tome, vi možete to reći da je sve isto. Ja bih vam to mogao recimo i na alkoholu objasniti. Zanimljivo je recimo da vam je pivo i vino da su to prehrambeni proizvodi i da se to reklamira, to nikome nije sporno. A znamo da je problem alkoholizma kod mladih kud i kamo veći recimo nego droge. Dok recimo žestice se ne reklamiraju, to već spada u sivu zonu. Stoga apel na ministarstvo da prihvati amandman koji je podnesen i znam da se danas u ovom prijedlogu ne može ništa više mijenjati ali možda bi trebalo razmisliti o jednom detaljnijem zaokretu u smislu i definiranja problema ali i nuđenja rješenja Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Kolega Lučin je rekao da u ovoj državi samo je Vlada Republike Hrvatske protiv dekriminalizacije droga. To naprosto ne stoji i nije točno. Mnoge udruge i 90% institucija su protiv toga kao i najveća većina hrvatskih građana. išli vašim tragom pa naravno da od 100 tisuća koji probaju droge neće postati ovisnici ali točno se zna na 100 stanovnika koliko će ih se koji su probali biti budući ovisnici. Zato mislim da su ovi vaši prijedlozi jedan sklizak teren za našu državu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** To je tvrdnja da je Vlada a nikako da nije samo Vlada. Shvaćeno je tako. U ime Kluba zastupnika HSS-a gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke u prvom čitanju podržao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i naravno da ćemo to učiniti sada kada se donosi konačni prijedlog zakona zato što smatramo da su ovi prijedlozi na tragu poboljšanja funkcioniranja sustava u borbi protiv zlouporabe opojnih droga i naravno ovim zakonom kao što je i sam državni tajnik spomenuo predloženo je brisanje terminologije "opojno", uvodi se novi sustav nadzora nad prekursorima te skraćivanje rokova za uništenje oduzetih droga na način da se droga može uništiti nakon provođenja nužnih dokaznih radnji što je kao mogućnost propisano člankom 190. Zakona o kaznenom postupku. Htjela bih reći nešto vezano općenito uz zlouporabu droga jer zlouporaba droga predstavlja veliki sociokulturalni problem. Ovisnost o psihoaktivnim supstancama se ne može gledati samo kroz prizmu javno zdravstvenog aspekta nego i u kontekstu društva općenito jer je usko povezana sa nizom društvenih problema poput nezaposlenosti, kriminala, prostitucije, delikvencije i drugih devijacija koje se pojavljuju u društvu. Trenutno je u svijetu 16,5 milijuna ljudi ovisno o opijatima od čega je 22% svjetske potrošnje na europskom tržištu. Zabrinjavajući je porast kokainske ovisnosti u Europi. Oko 4% svjetskog stanovništva i to onih između 15 i 64 godine je konzumiralo marihuanu. Ipak, vrijedi istaknuti kako statistički podaci Ujedinjenih naroda i njihovog ureda za droge i kriminal govore kako je u zemljama zapadne i središnje Europe došlo do stabilizacije i smanjenja zlouporabe droga. Od 1978. godine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo vodi se Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga koji prati sve podatke o osobama liječenim zbog zlouporabe droga u zdravstvenom sustavu, kao i podatke o uzrocima smrti ovisnika. Tijekom 2008. godine 7506 osoba je bilo liječeno u zdravstvenom sustavu te se ukupan broj liječenih osoba nije značajnije mijenjao u protekle tri godine. Iako je u Hrvatskoj broj zahtjeva za liječenjem stabilan, iz godišnjih podataka je razvidno da postotak liječenja zbog opijatske ovisnosti raste, dok je postotak liječenja zbog ovisnosti o neopijatima u padu. Od 7506 ukupno liječenih u Hrvatskoj 2008. godine 5832 osobe spadaju na opijatski tip ovisnosti. U Konačnom prijedlogu Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga osobito smatramo u HSS-u važnim istaknuti glavu 4 koja se odnosi na sustav prevencije ovisnosti, pomoć ovisniku i povremeno uzimatelju opojne droge. Između mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga važno je naglasiti primarnu prevenciju koja nam se ipak čini kroz ovaj zakon zapostavljena. Naime, u tretiranju ovisnika učinjen je ogroman iskorak utemeljenjem centara za prevenciju ovisnosti. No, taj izvanbolnički sustav liječenja često se puta svodi uglavnom samo na sekundarnu odnosno praćenje programa supstitucijske terapije metadonom i naravno buprenorfinom. Veliku ulogu u primarnoj prevenciji trebaju imati i službe školske medicine, a mi u HSS-u očekujemo i što prije uvođenje programa zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole. Unatoč nedostatku stručnog kadra uloga centara za prevenciju ovisnosti mora biti sustavno educiranje mladih, a osobito adolescenata kako bi stopa zlouporabe i ovisnosti bila što niža. Također je važno istaknuti članak 48. jer obzirom na dugogodišnje iskustvo priznato od strane europskih institucija smatramo potrebnih naglasiti i redovito izvješćivanje svih svih tijela uključenih u tretman i rehabilitaciju ovisničke populacije prema Središnjem registru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Naime, unatoč nastojanjima i pozitivnim aspektima terapijskih zajednica još uvijek pojedine zajednice ne šalju izvješća unatoč činjenici da primaju dotacije od državnih institucija. Sustav redovitog praćenja svih onih koji su involvirali u pomoć ovisnicima, a to su uglavnom nevladine udruge, vjerske zajednice, omogućit će transparentniji sustav financiranja. Zaključno želim reći da droga uništava budućnost društva ubijajući i uništavajući zdravlje naših mladih. No, isto tako droga uništava i njihove obitelji, roditelje koji se moraju suočit s činjenicom da im je dijete ovisnik o teškim drogama, krađama u vlastitoj kući, koji moraju gledati kako njihovo dijete iz dana u dan propada, proživljavati pokušaje odvikavanja koji su često neuspješni pa probuđenu nadu ponovno zamijeni očaj i bespomoćnost. Droga je pakao, pakao za sve i za ovisnika i za njegovu obitelj. Ona je zlo koje krade živote mladih ljudi, ali isto tako i živote čitavog društva. Neki i dalje nažalost zadovoljno trljaju ruke nad svežnjevima krvavih novčanica i mislim da je prioritet da se upravo sa takvim obračunamo. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, klub HDZ-a podupire Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i sve ono što ured radi, a u okviru njega i ovu radnu skupinu koja je izradila Mjerila za jačanje institucionalnog i zakonodavnog modela kontrole prekursora kojim se ovaj zakon ovdje bavi. I klub podupire izmjene zakona u tom smislu da se kontrola nad prekursorima, dakle tvarima od kojih se može izraditi droga, uspostavi na jedan učinkovitiji način kako je predloženo ovim zakonskim rješenjima, a odnosi se na to da se zapravo ingerencije nad tom materijom u odnosu na dosadašnje rješenje gdje se zapravo pojavljivao problem koordinacije između Ministarstva zdravstva nadležnog za ovu materiju i gospodarstva, stavi isključivo u nadležnost Ministarstva zdravstva i da se unutar Ministarstva zdravstva, odnosno Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provodi ukupno taj nadzor, a da se u Hrvatskom zavodu za toksikologiju vodi jedinstvena baza podataka o prekursorima. Također, klub HDZ-a podupire i rješenje ovim zakonom, odnosno onu točku zakonsku koja regulira uništenje droge nakon zaplijenjenja na način na koji je sada predloženo u odnosu na članak 51. važećeg zakona koji na određeni način proizvodi određene probleme sa skladištenjem i sa uništenjem droge i sa njenim čuvanjem. Također, klub HDZ-a podupire da se definira ovim zakonom droga na način na koji je definirano da ne postoji izričaj opojna droga, nego da se samo koristi izraz droga. Mislim da je uvijek u ovim prilikama važno spomenuti i općenito nekoliko riječi kazati o problematici zlouporabe droga i jasno kazati da je zlouporaba droga višestruk izazov društva te da je ovisnost povezana sa različitim problemima, kako cijelog svjetskog pučanstva tako i hrvatskog društva. Dakle, vezana je i za siromaštvo i za nezaposlenost i prostituciju i delikvenciju i ona je prvorazredni javnozdravstveni, medicinski, ali i društveni problem. Uvijek je važno naglasiti da svi trendovi u svijetu se na određen način odražavaju i na Hrvatsku i poznato je da preko 200 milijuna ljudi u svijetu između 15 i 64 godine je u posljednjih godinu dana bilo u kontaktu s drogom, dakle preko 5% populacije svjetske te da je današnji sustav kontrole nad zlouporabom droga počeo je prije stotinu godina, a da se u Republici Hrvatskoj sustavnije, da tako kažemo provodi od '78. i to pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i vođenjem registra osoba liječenih zbog aktivnih Svakako je vrlo važno napomenuti da je hrvatski zdravstveni sustav jako učinkovit počev od bolnica, zatim specijalističko-konzilijarne službe. Ovdje treba naglasiti i važnost i službe za prevenciju ovisnosti i izvanbolničkog liječenja koja je zapravo jedna mreža po cijeloj Hrvatskoj, a pri Zavodima je za javno zdravstvo i svim onim terapijskim zajednicama i nevladinim udrugama koji se bave ovom problematikom. Također, vrlo je važno naglasiti da je 2008. godine u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske liječeno preko 7 i pol tisuća ljudi, da je preko 77% njih opijatskih, da su ostali zapravo 23 od drugih vrsta droga, da je prosječna starost svih ljudi koji se liječe u sustavu oko 30 godina. Također, vrlo je važno kazati da je stacionarno liječeno 1174 osobe koje na žalost uz bolesti ovisnosti imaju i druge bolesti koja su često vezana, dakle za rizična ponašanja, za neodgovorno seksualno ponašanje, također ponašanja koja mogu dovesti do različitih infektivnih oboljenja prije hepatitis, HIV itd. Smrtnost uslijed uzimanja, izravno uslijed uzimanja droge je takva da smo u 2007. godini imali 165 slučajeva u odnosu na 2000. godinu kad ih je bilo 77. U ime U ime kluba HDZ-a i ovom prilikom osim potpore ovome prijedlogu zakona želim kazati da za klub HDZ-a ne postoje teške i lake droge kad je u pitanju odnos kluba i odnos zajednice prema drogama naprosto iz razloga što ne postoji nešto polučisto. Postoji kategorija čistog i nečistog. Ne možemo za nešto reći da je na pola čisto zato što su sve lake droge u biti uvod u teže droge i klub HDZ-a će ostati pri svom stajalištu kako se trebamo boriti protiv droge općenito kao jednog velikog javno-zdravstvenog društvenoga zla i nema podjela. Droga je droga i droga je zlo protiv koje trebamo na koncu konaca i dobiti tu bitku. Ja moram naglasiti ovdje bez obzira na ove porazne činjenice, dakle i ove podatke koje sam sam ovdje naveo, da zdravstveni sustav uspijeva održati pod kontrolom, dakle pod kontrolom sve one negativne posljedice uzimanja droga i rekao bih čak na određeni način u jednoj snažnoj promociji koju radi kompletno zdravstveni sustav uspješno izlazi na kraj sa svim tim posljedicama. Evo još jedanput u ime kluba potpora svim zdravstvenim djelatnicima uključenim u ovu borbu, ali i ministarstvu i Vladi koja se vjerujemo uspješno sa ovim nosi. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin Šime Lučin, ispravak netočnog navoda. **Lučin, Šime (SDP)** Ispravit ću samo dva kriva navoda. Jedan je da su lake droge neizostavno kako je kolega Bagarić rekao u uvodu teške droge. Totalno netočno. To možete brojkama se može argumentirati, jer je nesrazmjerno veći broj onih koji su konzumirali ili konzumiraju lake droge i nikad ne dođu na teške. Radi se o ne znam desecima puta razlike. I drugi netočan navod je da se zdravstveni sustav uspješno nosi sa ovim problemom. Da tome nije tako ne bi imali sto posto više umrlih od predoziranja, ne bi imali sve manje i manje ljudi koji se izliječe. Prema tome, zdravstveni sustav se ne nosi. Ja ne znam zašto se mi ovdje zavaravamo kad činjenice govore sasvim nešto drugo.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 Hvala lijepa poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolege. Pa iako ove predložene izmjene i dopune Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga idu u smjeru veće predostrožnosti i uzimaju u obzir i sprječavanje mogućih zlouporaba tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu droge držim da primjena ovog zakona mora biti koordinirana na više razina kako bi rezultati bili učinkoviti i brzi. Hrvatska u ovom problemu nije usamljena i kao poznata tranzitna ruta trebala bi se jače uključiti u veliku preventivnu kampanju borbe protiv droge i to na europskoj razini što je prioritet novog akcijskog plana Europske unije Prema mišljenju Europske komisije neophodna je vrlo uska suradnja policije i carinskih službi u borbi protiv krijumčara drogom kao i uspostavljanje jedinstvene europske regulative u borbi protiv tzv. sintetičkih droga. U Hrvatskoj broj registriranih ovisnika u 2008. godini bilo je oko 28000 što u stvari ne pokazuje pravo stanje problema ovisnosti o drogama i opijatima jer ima daleko više neregistriranih dilera i narkomana koji se dobro snalaze na ilegalnom tržištu. Za samo prvih šest mjeseci ove godine u Hrvatskoj evidentirano je oko 3000 kaznenih djela vezanih uz zlouporabu droga i krijumčarenje droge. Na izdržavanju kazne zatvora dulje od šest mjeseci bilo je upućeno 1232 ovisnika što je čak više od 1/3 ukupnog broja zatvorenika u Hrvatskoj. To naglašavam zato jer problem droge u društvu je sve veći, a sve manje je uhapšenih i onih koji su primjereno osuđeni. Ministar zdravstva pravilnikom propisati će mjere predostrožnosti u cilju kontrole proizvođača, ali se u ovom području treba biti vrlo oprezan. Jer kroz proizvodnju droge i opijata, a pogotovo kroz rasparčavanje legalnih supstanci koje se zloupotrebljavaju kao zamjenske droge mnogi vide mogućnost brze i lake zarade. To se najbolje vidi na fenomenu spice kojeg u svom izvještaju prepoznaje i Europska agencija za droge, a gdje se radi o sintetiziranoj supstanci koja ne podliježe međunarodnoj kontroli i čije su posljedice za zdravlje uglavnom nepoznate. Ali je lako dostupna preko internetskih trgovina kao biljni osvježivač zraka. Postoji niz foruma na kojima kupci sličnih proizvoda razmjenjuju iskustva o konzumaciji. Zato je vrlo važna što hitnija uspostava baza podatka o drogama, opijatima i ostalim tvarima koje bi se mogle koristiti u te svrhe, te umreženost takve baze između proizvođača, policije, carine, Ministarstva zdravstva, zdravstvenih ustanova, farmaceuta i europskih institucija koje rade na suzbijanju korištenja droga i opijata. Hrvatska mora odlučnije krenuti ka zaustavljanju širenja ovisnosti svih vrsta, a posebno one najpogubnije a posebno one najpogubnije za našu mladost. …/Govornik se ne razumije./… napraviti test na drogu. Za našu mladost i budućnost, tj. ovisnost o drogama. U Hrvatskoj zvono za uzbunu već dugo zvoni, zato je Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i policija, a posebno pravosuđe moraju poduzimati efikasnije mjere za sprječavanje i zaustavljanje porasta broja dilera i narkomana u Hrvatskoj. Nedopustivo je da policija ili kvartovski policajci često zaobilaze dilere ili mjesta dilanja. Nasilja koja se događaju sve češće u Hrvatskoj, bilo da su akteri nogometne navijačke skupine, bilo da su grupe koje se međusobno mlate po parkovima, ulicama, školama, bilo da su pojedinci ili da se radi o najtežim zločinima, te osobe najčešće su mlađi ljudi koji konzumiraju neku od droga ili supstanci koje stvaraju neku drugu ovisnost. Hrvatskoj treba hitno i kvalitetno osmišljen program, prevencije od ovisnosti koji mora sadržavati prvo i najvažnije program prevencije ovisnost za učenike osnovnog, a pogotovo srednjeg obrazovanja i kako osposobiti nastavnike za stručan rad sa tom djecom. Drugo, utvrditi kako kvalitetno liječiti i rehabilitirati ovisnike, zato treba dodatno osposobiti stručnjake kojih mi u Hrvatskoj baš i nemamo dovoljno za provođenje tih programa. Policija mora u određenim intervalima koordinirano provoditi akcije većih razmjera. Podsjetit ću, nedavno na akciju u Srbiji koja je bila, koja je itekako proizvela jedan pozitivan učinak gdje su pohvatali mnogo dilera, a i narkomana. Učestalo kontrolirati područja dilanja oko škola, parkova i drugih mjesta, provoditi kontrolu vozača, ne samo na alkohol, nego i na drogu. Ja pozivam policiju, policija je to prekinula faktički tu praksu da kada zaustavi ona samo kontrolira u principu na alkohol vozače, ali je odustala od kontrole i na drogu. Sudovi moraju biti stroži u izricanju kazni i ekspeditivniji u sudskim postupcima, predložiti programe za pomoć zaposlenim radnicima koji su ovisni o drogama i koji su pod utjecajem droga na radnom mjestu, a takvim ima sve više. Ima jedan podatak koji nije u principu možda točan, ali prema onom izvješću koje smo imali o drogama za 2008. godinu dalo bi se nekako izračunati da skoro jedna trećina zaposlenih osoba konzumira razne droge. Da li su to teže ili lake kako kolega Lučin naziva ne znam, ali ih ima sve više. Kroz program prevencije od ovisnosti pomoći marljivom radu niza raznovrsnih nevladinih udruga koje rade na prevenciji od ovisnosti i kako pomoći tim ovisnicima. Tada i sredstva koja se potroše za potpore udrugama, a samo u 2008. godini podsjetit ću potrošilo se više od 80 milijuna kuna ili preko 30 milijuna kuna se potrošilo već za prvih 6 mjeseci ove godine, imalo bi po meni daleko više pozitivnijih rezultata u borbi protiv ovisnosti nego što imamo mi do sada. I ne bi se nikako složio sa tezom koju je kolega Lučin rekao da bi trebalo legalizirati lake droge ili teške droge. Ta njegova teza bi bila meni prihvatljiva, jedino tada kad bi on imao podatke koliko je onih koji su počeli sa lakim drogama, ostali na lakim drogama, a nisu konzumirali teške droge. Jer znamo da su lake droge uvod u teške droge. Znači mi nemamo egzaktnih pokazatelja koliko je onih koji počinju sa lakim drogama, a ne završe na teškim drogama. To možemo razgovarati eto tek tako, jer na žalost to je jedan uvod. I zbog toga droga je droga. Nju treba spriječiti. Sustav se treba daleko jače uključiti u rješavanje tog problema, jer to nije problem mene, vas, to je problem naše budućnosti, budućnosti ove države, na kraju i nacije. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prva replika, gospođa Marija Lugarić. Izvolite.

A onda je, poslije ćemo ispravke netočnih navoda. Ja to prozivam kako se tko prijavio. Ako su se prijavile ove replike prve, onda prve replike, ako je ispravak netočnih navoda, onda prve netočni navodi. Ako se je gospođa prijavila prva, onda ona repliku. Kolega Kunst, kad se već zalažete za to da u školama trebaju biti tu edukativni programi za prevenciju ovisnosti i o tome prilično dirljivo govorite, onda mislim da se trebate zapitati kako ste digli ruku za ovogodišnji proračun. U ovogodišnjem proračunu su sredstva za prevenciju ovisnosti u školama smanjena za 47% i sada je osigurano 439 tisuća kuna što je manje od jedne kune po učeniku. I mislim da, ako se zaista za neke stvari zalažemo onda u svojim stavovima trebamo biti i dosljedni. Jer lako je u ovakvom tipu rasprava se nominalno zalagati za nešto, a kad imate priliku stvarno nešto i učiniti onda zaboravite za sve te vrijednosti za koje se evo ovako lijepo zalažete. Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolegice Lugarić, ja ne vidim čemu vam ova replika uopće trebala, jer prije svega vi bi trebali znati da sredstva koja su potrošena upravo za prevenciju o drogama su prošle godine iznosile 80 milijuna, prvih 6 mjeseci ove godine 30 milijuna kuna, a ja se zalažem da se u Hrvatskoj donese program prevencije protiv droga koji bi program, koji bi obuhvatio upravo i ovaj dio djece, prvenstveno osnovnih škola, pa srednjih škola. A onda kad bi postajao takav program. Ma postoji, on se donosi novi program, ali kad bi postojao takav program koji će kvalitetno rješavati problem djece u osnovne škole i problem djece u srednjoj školi, nema zato jer nemate ni educiranih kadrova koji bi to radili. Na žalost nema ih. Nema ih dovoljno ni ovako, tako da na žalost sva sredstva koja idu, ne kažem da se troše bezveze, nikako ne bezveze, ona su korisno utrošena, ali ovako bi se po jednom programu daleko kvalitetnije utrošila. Hvala. Replika gospodin zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Po meni najbolji oblik prevencije bio bi mijenjati postojeću stvarnost, pošto je narkomanija ustvari vrsta eskapizma, bjegstva od stvarnosti. Pitanje koje moramo postaviti da bi riješili taj problem je zašto mladi ljudi imaju potrebu da bježe od stvarnosti? Što to treba u praksi te stvarnosti mijenjati kako ljudi ne bi imali potrebu da bježe od nje? Pa bila to narkomanija, alkoholizam ili nešto treće. Dakle, mijenjajmo stvarnost tek tada ćemo moći promijeniti i potrebu da se od nje bježi, odnosno ono što je nepodnošljivo u toj stvarnosti. Što se tiče lakih, teških droga, dosta o tome govorimo zaista puno puta, ovdje koliko sam ja shvatio kolegu Lučina nije bila riječ o legaliziranju nego dekriminalizaciji. Vi ste kolega Kunst govorili kako je sve manje uhvaćenih, da sve manje uhvaćenih krupnih riba, dakle narkobossova, ali statistike se nabijaju tako što se hvataju bolesnici, ovisnici, a onda ako ste njih kriminalizirali statistički prikazujete kao spektakularne i velike uspjehe u progonu kriminalaca koji se bave dilanjem droge. Dakle, čini mi se da upravo zbog toga moramo precizirati o kakvoj vrsti prijestupa se radi. Čak ja mislim da ne radi se o tome da to sasvim izbacite od nekog penaliziranja, zaista ne možete nekoga proglasiti kriminalcem zato što ima jedan joint itd., da ne govorimo kako se sudbine mladih ljudi tako mogu upropastiti otvarajući kartone koji će ih pratiti kao kriminalce cijeli život, a zaista nisu kriminalci. Hvala. Odgovor gospodin Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala. Kolega Jurjević pa vi ste u pravu, da li ta djeca bježe od stvarnosti ili ne ja ne znam. Znam da samo '94. godine negdje prema procjenama je bilo 150 tisuća u Hrvatskoj mladih ljudi koji su konzumirali te razne droge. To je veliki problem. Znam isto tako da Hrvatska je brojčano mala zemlja i ako se tome želi stati na kraj da se tome može stati na kraj jer ako to mogu i veće zemlje onda može i Hrvatska. Zašto ja policiju ponovno pozivam i prozivam, zašto ne radi svoj dio posla? U svakom kvartu, u svakoj ulici zna se otprilike tko je diler, tko je konzument droge. Imate kvartovske policajce koji izbjegavaju i narkomane i dilere i tek ta mjesta gdje se dila droga. Zašto? Zašto se ne radi kad se zaustavi vozač i odmah, ja znam da to košta, znam da je sve vezano uz novce, ali tu ne bi trebalo štedjeti jer to je dobro za budućnost djece. A što se tiče dekriminalizacije, čujte ona vam prethodi legalizaciji. To je samo jedna stepenica do legalizacije. Replika, gospodin Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Kunst je otvorio jednu zanimljivu temu s jednom rečenicom da sudovi trebaju biti stroži. Koji sudovi i za koja kaznena djela? Recimo, imate ovakav primjer. U Osijeku momak za jedan joint dobije 3 godine zatvora. Pa imate drugi slučaj, u Zagrebu imate presudu jednog suca gdje se uhvatio jedan krupni diler koji se oslobodi sa obrazloženjem da je to za njegovu vlastitu uporabu, a kao dokaz se navodi da u svom stanu nije imao vagu. E sad, kako je moguće da se takva sudska praksa dešava? Pa zato jer su nam loši zakoni. Vi kažete da nemamo egzaktnih podataka o tome koliko teških, koliko uživaoca lakih droga završe na teške. Imamo, sami ste sad spomenuli. Dakle, nije točno da je više od 150 tisuća ljudi na raznim drogama, riječ je o lakim drogama. I vidjet ćete, i to se može pratiti, svega nekih 5 do 6% je odnos teških i lakih droga, odnosno uživaoca. Pa moramo već jednom početi govoriti zapravo o pravim stvarima i da se poslije ne javljam za ispravak da, legalizacija i dekriminalizacija nije isto. Jer bi onda po tome ispalo da je Ured za droge Vlade RH za legalizaciju jer oni u svojem izvješću govore o potrebi dekriminalizacije, onda bi ispalo da je Državno odvjetništvo za legalizaciju jer oni govore o dekriminalizaciji, a da vam ne govorim da svi kriminalisti bi vam rekli da su za dekriminalizaciju da su za dekriminalizaciju iz jednostavnog razloga jer ne mogu raditi svoj posao kako treba jer se moraju baviti ovisnicima, a ne dilerima. Hvala. Znači odustaje se od ispravka? Hvala lijepa. Idemo dalje. A odgovor, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Kolega Lučin, činjenica je točno da sudovi nažalost u dovoljnoj mjeri ne kažnjavaju a posebno tu mislim one koji dilaju. Njih bi trebalo drastično, drastično kažnjavati da im više nikad ne padne na pamet dilanje droge. To je prva stvar. Druga, činjenica je da se sad ne nadmudrujemo oko dekriminalizacije i legalizacije i toliko koliko jer nema podataka, mislim ovaj podatak od 28 tisuća koliko imate ovdje u Hrvatskoj trenutno službeno registriranih ovisnika to su oni koji se dobrovoljno prijave, koji se hoće izliječiti. Oni nisu problem više toliki, njima društvo treba pomoći itd. Problem su oni koji se skrivaju, koji se ne žele pojaviti i ne žele liječiti. Ali moram reći jednu stvar. I vi ste bili ministar unutarnjih poslova, danas je i Karamarko i ne znam tko su svi ti ljudi koji su bili, ma nitko u Hrvatskoj, ja se ne sjećam još neke značajne akcije, neću sad raditi tu od ove akcije koju su Srbi imali, ali je za pohvaliti. Imali su itekakvu akciju gdje su pohvatali ne znam koliko dilera, ne znam koliko narkomana i dali su do znanja da se policija itekako bori s tim. Mogli ste to i vi učiniti. Može to danas i Karamarko učiniti isto tako. Ma nije da mi ne znamo u Hrvatskoj od 4,5 milijuna stanovnika tko su glavni dileri, odakle, Hrvatska je tranzitna ruta za drogu, gdje se droga nalazi itd. Sve znamo, samo to treba, ma samo to treba, pa zato postoji policija onda nemojte biti u policiji, samo to treba u tu akciju krenuti i spriječit ćemo to jer to je pitanje naše budućnosti, naše mladosti. Hvala lijepo. Hvala. Idemo dalje, na redu je gospodin zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Pred nama imamo znači konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Prekursori su tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojne droge. Kako bi se ojačao kapacitet Republike Hrvatske u borbi protiv trgovine drogama i zlouporabe droga bilo je potrebno donijeti upravo ovaj predloženi zakon. Naime, pri Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga osnovana je Radna skupina za izradu prijedloga mjera za jačanje institucionalnog i zakonodavnog modela kontrole prekursora. Moram napomenuti i to da se postojeći hrvatski model kontrole nadzora nad prekursorima razlikuje od EU sustava pa je potrebno poduzeti aktivnosti usmjerene na prilagodbu sustavu Europskoj uniji Kao primjer naveden je njemački sustav. njemački sustav je ponajbolji u tom pogledu i u njemu je izdavanje dozvola i za lijekove i za prekursore u nadležnosti agencije koja djeluje unutar Ministarstva zdravstva, koja je ujedno i nadležna za nadzor, inspekciju, vođenje jedinstvene baze podataka o izdavanju dozvola, količinama, vrstama i drugo. Kako je to do sada kod nas? Nadležnost nad prometom rekursora raspodijeljena je između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, što otvara pitanje efikasnosti načina rada. Ovim zakonom se predlažu 4 momenta. Prvo je to da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzme nadležnost nad kontrolom prometa svih tvari koji se mogu uporabiti za izradu opojnih droga i izdavanjem dozvola za sve vrste rekursora, obavljanjem nadzora, edukacije i drugo, što bi doprinijelo bržoj i efikasnoj prilagodbi sustava EU standardima, te osiguralo jedinstvenu kontrolu nad rekursorima. Drugo, izražena je i potpora da se jedinstvena informatička baza podataka o prometu rekursora vodi pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju budući da isti imaju potrebne informatičke kapacitete. treće o čemu je također bilo riječ, u svrhu bržeg i efikasnijeg postupaka uništavanja oduzetih droga, a sukladno članku 190. Zakona o kaznenom postupku, zakonskim prijedlogom uvodi se mogućnost da se postupak uništenja oduzetih droga provede i prije pravomoćnosti presude ili rješenja, odnosno prije proteka tri godine od podnošenja kaznene prijave I kao što smo isto čuli, 4 zakonski prijedlog uređuje izmjenu izraza opojna droga u izraz droga. I na kraju htio bih reći ovo, ako želimo da obitelj funkcionira tako da rađa zdrave, uravnotežene za život osposobljene potomke, nadalje, ako želimo djelovati preventivno u smislu sprječavanja duševnih bolesti, duševnih poremećaja, bolesti ovisnosti i depresije, ako želimo spriječiti žarišta socijalnog zla, žarišta koja produciraju individualnu psihopatologiju i socijalnu patologiju, ako želimo stvarno u svim obiteljima poboljšati kvalitetu življenja, onda je nastavak za to razmišljanje u duhu ekološkog sustava razvoja čovjeka važno postaviti primjeren, kvalitetan makrosustav preventivnih intervencija koje će biti osmišljene i implementirane da dosegnu svaku obitelj na razini njezinih potreba i rizika. HDZ će HDZ će podržati predloženi zakon. Kako smo već čuli pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, o kojemu smo iscrpnu raspravu u prvom čitanju proveli u mjesecu srpnju ove godine. I tada smo kolegice i kolege svjesni toga da se radi o tehničkom zakonu, dakle o malim izmjenama i dopunama zakona, puno toga govorili o borbi i suzbijanju zlouporabe droga. U to vrijeme napominjem nismo imali izvješće Vlade o provedbi Nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijana zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu, ali evo između prvog i drugog čitanja odradili smo u ovome Saboru i raspravili i izvješće. Iako se lijeva strana ove sabornice nije bila zadovoljna sa dostavljenim izvješćem u ime ove desne strane sabornice i u svoje osobne ime, moramo priznati da su rezultati rada Vladinoga ureda za suzbijanje zlouporabe droga iz godine u godinu sve bolji, a izvješće o kojemu smo i izjave koje smo imali danas prilike čuti u dosadašnjim raspravama, da je stanje sve gore i gore, negiraju navodi iz izvješća, pa iz izvješća, pa ću citirati i ponoviti već ono što smo već čuli i to najviše zbog mladih ljudi koji nas sa galerije prate ovu raspravu. Dakle, zaključno s 2008. godinom u registru Hrvatskog zavoda za registrirano je 27 tisuća 345 osoba. Podatak iznijet u izvješću da posljednjih godina u Republici Hrvatskoj ne samo da je došlo do stabilizacije liječenih ovisnika, nego i ostali pokazatelji upućuju na zaključak da je stanje vezano za zlouporabu opojnih droga trenutno relativno stabilno. Ukupan broj liječenih osoba nije se značajnije mijenjao u protekle tri godine. Prošlu godinu čuli smo 7 tisuća 506 osoba. Broj novoliječenih osoba u protekloj 2008. tisuću ne smanjuje se pa iako je droga u društvu sve dostupnija i jeftinija, nema značajnog porasta broja ovisnika. I ovisnička populacija sve više stari duže vremena se zadržava na liječenju. Broj umrlih osoba ono što je jako važno u 2008. godini smanjen je u odnosu na 2007. godinu čak za 30%, jer u 2007. je bilo 165 umrlih, a u 2008. godini 116. Prema podacima DORH-a, dakle Državnog odvjetništva pad broja prijavljenih osoba kako optuženih tako i osuđenih, pokazuju da na području kriminaliteta droga posljednjih godina ne događaju se ni veći pozitivni ali ni negativni pomaci. Možemo li pokazatelje stabilnosti na planu suzbijanja zlouporabe opojnih droga povezati i iz proračuna zato izdvojenih 84 milijuna kuna u protekloj 2008. godini u odnosu na 66 milijuna uloženih u 2007. godini. Vjerujem da možemo. A znamo li da se na području krijumčarenja i trgovine droga vrti oko dvije milijarde kuna koje štete proračunu, ništa cijenim da ništa od uloženog u borbu protiv zlouporabe droga nije uzalud i nije previše. I sada ću se vratiti na ovo što sam nazvala odmah tehničkim zakonom. Iako ovaj zakon ne nosi oznaku prijedlog zakona Europa, dopune i izmjene postojećeg Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga sadržane u 14 članaka, najvećim dijelom znači prilagodbu postojećega sustava, pravne stečevini i standardima Da je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske kvalitetno priredila prijedlog zakona, vidi se po tome što je ovaj konačni prijedlog zakona dopunjen u jednom članku punim nazivom zakona što je bila primjedba saborskog Odbora za zakonodavstvo. Kako su kolege prethodnici u svojim raspravama, a i predlagatelj državni tajnik u ime Vlade detaljno govorili o ove tri promjene, ne ću dalje duljiti. Ali smatram da se predloženim izmjenama i dopunama zakona poboljšava i unaprjeđuje sustav borbe protiv droga. I zbog toga ću podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga koji će ovom promjenom promijeniti i svoj naziv i više neće biti opojnih, nego samo droga. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodine Šime Lučin. Netočan je navod da je lijeva strana kako je to kolegica rekla bila nezadovoljna sa izvješćem. Ne, mi smo bili jako zadovoljni sa izvješćem. Ono je lijepo izgledalo, puno grafikona, puno tabela. Mi smo bili nezadovoljni s onim što piše unutra. I sad ja moram priznati da ne razumijem i tu ću stati. Vi govorite jedno a gospodin Kunst govori drugo. Ja ne znam sad tko je tu u pravu. On traži dodatne akcije, vi ste zadovoljni. Hvala. Imamo sad dvije replike. Prva je gospodin Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala. Gospodine predsjedniče Sabora. Ja bi kolegici Bilić rekao jednu činjenicu koju ja uvijek uporno ponavljam. Dakle, gospođa Bilić je rekla da između ostalog moramo biti zadovoljni iz razloga što imamo osjećaj da je nekako stabilan broj ovisnika zadnjih par godina. To nije dobro, to nije dobar podatak i to nije dobra činjenica. Zašto? Zato što bi morali biti zadovoljni kad bi iz godine u godinu imali porast broja liječenih ovisnika. To je cilj svakog programa za suzbijanje zlouporabe droga i za smanjivanje ovisnika zbog toga što na svakog liječenog ovisnika dolazi otprilike onih koji su i dalje na ulici. Prema tome, mi u narednom godinama moramo imati svake godine porast broja liječenih ovisnika da bi rekli da naše strategije, akcijski planovi, suzbijanja i smanjivanja štete zbog droge djeluju. Prema tome, to je ključ koji moramo uvijek imati na umu. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Kolega Jovanoviću, žao mi je ako ste shvatili. Ja jesam izgovorila zadovoljni ali u drugom kontekstu. Inače, da pokazuje rezultat zašto možemo biti zadovoljni. Navela sam i činjenicu koliko je smanjen broj umrlih osoba. Prema tome, rezultata ima i u tom dijelu sam ja rekla da sam zadovoljna jednako tako kao što sam i povezala sve postignuto i sa onim što je hrvatska Vlada izdvojila iz državnoga proračuna u borbu protiv suzbijanja zlouporabe droga. Hvala. I replika gospođa Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepa. Kolegice Vardić, govorili ste o izdvajanju financijskih sredstava i da nikad nije previše i sigurno da se slažem s vama s vama da nikada nije previše i da uvijek treba izdvajati na ovo područje u kojem velika problematika zapravo postoji. Međutim, ja bih se osvrnula na tri stvari. To je prevencija koja nije sustavna, to je liječenje koje nije sustavno i povezano odnosno resocijalizacija koja je nažalost donkihotska. Prema tome, tu je problem nesustavnosti. Kad govorimo o prevenciji nema evaluacije programa. Prema tome, nema jednog zajedničkog programa što je jako bitno. Što se tiče liječenja nema sustavnog povezivanja svih aktera koji sudjeluju u liječenju počevši od od komuna, od Zavoda za javno zdravstvo, od Centra za socijalnu skrb, obiteljskih centara, bolničkih odjela itd. Svatko misli moj program je bolji od drugoga a mislim da nema tog sustavnog povezivanja i upravo zbog toga sve ove tri stvari bi možda trebalo inkorporirati u jedan zakon. Mislim da bi ona sredstva koja izdvajamo sigurno bila učinkovitija. Hvala lijepa. Kolegice, djelom se mogu složiti jer to je na kraju iskazano i u izvješću na koje sam se ja pozivala a to je da ima još prostora u kojem se treba poraditi na boljoj koordinaciji svih uključenih aktera i institucija sustava koje su zadužene i u liječenju i u resocijalizaciji ovisnika. Međutim, ja ću iskoristiti ovu priliku pa reći da da iz moga iskustva, iz iskustva Brodsko-posavske županije od kada su centri za prevenciju ovisnosti stavljeni pod nadzor odnosno u sastav Županijskog zavoda za javno zdravstvo da se pokazuju bolji rezultati. Sigurno je da će u radu institucija i koordinacija i toga uvijek biti nekoga praznoga hoda i ja sam i to i na odboru i kad god sam u prilici reći i zalažem se za to da ono naročito što su institucije sustava, dakle zdravstvo, socijalna skrb da te institucije na dobrobit korisnika, dakle u liječenju ovih ovisnika moraju imati bolju suradnju. Osim toga, evidentan je napredak i u povezivanju, ne samo povezivanju nego kako u broju tako i u kvaliteti rada terapijskih zajednica koje se otvaraju. A što se tiče same resocijalizacije i povratka odnosno omogućavanja zapošljavanja izliječenih odnosno liječenih ovisnika slažem se da tu moramo još više poraditi. Hvala. Objavljujem da je u 10,42 sati prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta. Na redu je gospođa zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko,

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Naime, kolegica Suzana je govorila o zlouporabi droga i ja bih se samo nadopunio njezinom izlaganju sa slijedećim, zlouporabe droga ima svoj početak, lošu naviku, ima svoju požudu, ima u kasnijem slijedu nuždu i to sve povezano u jedan lanac čini tu lošu naviku koja je zapravo nacionalni problem. Borba sa njom zasigurno iziskuje velika materijalna sredstva ali i ljudski angažman. Ukoliko bi dekriminalizirali korištenje lakih droga zasigurno bi lanac prekinut bio evidencija svih onih koji počinju i koji naviku stječu nestao zasigurno ne bi se put do onih dilera koji žele lakim načinom zaraditi novac uništavajući tuđe živote bio pravi jer stotinu malih ribica zasigurno vodi prema onoj velikoj i tako se otkrivaju počinitelji najtežih kaznenih djela u švercu i trgovini sa drogama. Stoga, uz ova materijalna sredstva koja se danas koriste u suzbijanju zlouporabe droga zasigurno nikako se ne može dozvoliti da se lake droge dekriminaliziraju nego one moraju biti predmet i daljnjega praćenja, dalje evidencije jer one vode putem do onih najvećih konzumenata. najvećih konzumenata. To bi trebali znati bar oni koji su radili u državnim službama na najvišim nivoima kako se mreža postavlja i kako se otkrivaju oni koji su najveći u lancu. Hvala. Gospođa Brankica Crljenko. Izvolite. Govoreći o ovom Zakonu o sprječavanju zlouporabe opojnih droga mislim da je iznimno važno ukazati na one čimbenike koji su zapravo uzrok rizičnog ponašanja kod djece i mladeži. Istraživanja iz područja socijalne patologije i maloljetničke delikvencije upozoravaju na važnost obiteljskog života kao područja česte geneze pojave ovisnosti. Rezultati tih istraživanja pokazuju kako se prisutnost nekog od sociopatoloških oblika ponašanja roditelja ili osoba u okruženju, može smatrati značajnijim rizičnim čimbenikom za pojavu poremećaja u ponašanju djece i mladeži. S obzirom na to da je obiteljsko okruženje izuzetno značajno, smatram potrebnim istaknuti još neke čimbenike rizika u odrastanju djece i mladeži. To su prije svega obiteljska atmosfera i međusobni odnosi, obiteljski konflikti, stavovi prema asocijalnim oblicima ponašanja, kriminalitet i nasilno rješavanje konflikata, odnos prema odgoju djece, što naročito uključuje potrebu jasnog postavljanja zahtjeva i očekivanja prema djetetu i neprimjeren nadzor nad djecom, fizičko, psihičko zlostavljanje, okrutna i nekonzistentna kažnjavanja. Čimbenici rizika koji se najčešće navode kao oni koji najznačajnije utječu na razvoj delikventne aktivnosti mladih te pojava poremećaja u ponašanju, a ovisnost je jedna od manifestnih oblika, jesu psihofizičkih i neurološki činitelji koji uključuju i dio genetskog naslijeđa. Kognitivne poteškoće, kao što su npr. niža inteligencija, slabija koncentracija i pažnja, hiperaktivnost, impulzivnost, niska tolerancija na frustraciju, obiteljski utjecaji od kojih su najznačajnije odbijanje roditelja, slabo roditeljsko uključivanje, a također ne manje važno, kriminal i alkoholizam roditelja, razvod braka, razdvojenost obitelji. Dijete koje nije dobilo podršku u obitelji, koje je zanemareno ili zlostavljano ili gdje su u obitelji vladala dvostruka mjerila, a odgojni stavovi su bili neusaglašeni, neće razviti sigurnost, povjerenje, osjećaj važnosti, povjerenja u vlastite sposobnosti što će prenijeti u svoje socijalne odnose, najprije u susjedstvu, a kasnije i u školu te kasnije u sve interakcije koje donosi odrasla dob. U obitelji se neprestano komunicira. Temelj svake komunikacije su odnosi i upravo odnos međusobno razlikuje obitelji. Treba znati da je dijete u vrijeme puberteta zaokupljeno brojnim problemima i da nije u stanju raditi na kvaliteti odnosa s obitelji pa su za izgradnju dobrih odnosa odgovorni isključivo roditelji. Obitelj je jedan od osnovnih činitelja u prevenciji i borbi protiv zlouporabe opojnih droga, kao i u socijalizaciji mladih, bivših ovisnika. Ona svojim potencijalima mladom čovjeku već od njegove najranije dobi može dati zaštitne resurse kako ne bi ušao u rizično područje konzumiranja droge. Funkcionalna obitelj i učinkovito roditeljstvo najbolji su izvori samozaštite djeteta i njegovog adekvatnog ponašanja ako se nađe u rizičnoj situaciji. Zbog sve zahtjevnijeg i iscrpljujućeg načina života roditelji ponekad, kao i ukupna obitelj nemaju dovoljno unutarnjih resursa za pružanje djetetu i mladom čovjeku pravovremene i adekvatne zaštitne snage. Brojna istraživanja pokazala su da je najosjetljiviji period period prelaska iz osnovne u srednju školu. Rizik raste s povećanim noćnim izlascima, kako se suočavaju s izazovima koje nosi socijalizacija u zajednici koja se zadnje desetljeće i po pravilu odvija u kafićima, diskoklubovima, na partyjima. Sva sredstva ovisnosti značajno češće konzumiraju ona djeca koja žive noćni život, češće izlaze noću i vraćaju se u kasne sate kući. Eksperimentiranje s alkoholom i drugim drogama najčešće počinje u vrijeme kad dijete zahtijeva veću slobodu. U većini slučajeva dopuštanje djetetu da bude samostalno omogućit će mu da izabere pušenje, alkohol ili druge droge upravo zato što se osjeća odraslo i zrelo. Pretjerana kontrola i uskraćivanja mogućnosti samostalnog odlučivanja mogu samo pogoršati probleme koji se tada pojavljuju. Među mladima ima i onih koji se zaista bune protiv društva i to pokazuju svojim antisocijalnim ponašanjem, delikvencijom i slično. Najčešće takva djeca nisu primila dovoljno topline i prihvaćanja tijekom djetinjstva. Roditelji koji imaju nejasna i nerealna, često previsoka očekivanja od djece i koji s njima komuniciraju na grub način, pun kritiziranja, prijetnji i kazni, povećavaju vjerojatnost da će njihova djeca posegnuti za alkoholom ili drugim drogama. Djeca žele znati što više o svemu pa tako i o alkoholu i drugim drogama. Sposobna su uočiti zanimljive poruke koje im šalju mediji, vršnjaci ili članovi obitelji. Neka djeca pokazuju iznimnu radoznalost o drogama pa svoja saznanja dopunjuju iz različitih izvora. Nerijetko su to vršnjaci koji imaju iskustva s drogama koji im pružaju iskrivljene i nepotpune informacije o posljedicama zlouporabe ovih sredstava. Ističu se i kratkotrajni tzv. pozitivni učinci droge ignorirajući užasne socijalne i zdravstvene posljedice do kojih droga zapravo dovodi. Mladi uzimaju droge iz istih razloga zbog kojih to čine i odrasli, da se opuste, da bi pripadali određenoj skupini, radi užitka ili da lakše podnesu stres, dosadu ili promjenu. Mnogi mladi ljudi probaju droge, ali je važno upamtiti da to ne mora nužno dovesti do dugotrajnijeg uzimanja droga. Ponekad su problemi s drogama dio mnogo ozbiljnijeg problema, kao npr. nemogućnost uklapanja u školski život, problemi kod kuće, nesnalaženje u tome kako prići osobi koja im se sviđa itd., itd. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti ranom otkrivanju konzumenata među djecom i mladima te razmotriti mogućnost testiranja na opojne droge, naravno vodeći računa i poštujući dostojanstvo osobe, profesionalnu etiku i Ustavom zajamčena prava pojedinaca. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolegice Crljenko, govorili ste o faktorima koji utječu na dijete, u pozitivnom odnosno negativnom smislu i apsolutno se slažem da je obitelj ta od koje sve počinje, no ja bih još jednu stvar istakla, a to su škole. Naime, ja sam radila i neke tribine i dosta sam kontaktirala s narkomanima pa nešto više o tome možda znam. Radi se o tome da se u Hrvatskoj općenito ne posvećuje dovoljna pozornost primarnoj prevenciji, dakle sprečavanju da uopće dijete dođe u kontakt sa drogom zbog toga što ustvari kod nas je informiranje roditelja i djece na jednoj niskoj razini. Roditelji ne znaju prepoznati kada je dijete u problemu, kada je uzelo drogu. Djeca dobar dio informacija vrlo često dobivaju od dilera što je dakle najgora moguća stvar koja se može dogoditi, jer oni će uvijek zanemariti one negativne posljedice i istaći samo ono što je pozitivno. Dakle, obitelj nije vjerojatno u dobrom dijelu spremna prepoznati da dijete ima problem da je u takvom društvu i da je eventualno i uzelo drogu. Mislim da je to prvenstveno, jer sekundarna prevencija je važna i ona se apsolutno i u lokalnim proračunima poprilično naglašava. Velika sredstva se izdvajaju ovisno o mogućnostima, a relativno malo se obraća pažnju na primarnu prevenciju, odnosno na informiranje kako djece tako i roditelja. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem. Slažem se s vama uvažena kolegice kad kažete da je iznimno važna primarna i sekundarna prevencija. Međutim, ja bih dodala još jedan značajan aspekt zapravo analizirajući rezultate istraživanja povezanosti zlouporabe droga i rizičnih čimbenika u obiteljima djece čiji su roditelji u tretmanu centara za socijalnu skrb. Istraživanje je provedeno na 100 maloljetnika i mlađih punoljetnika s poremećajem u ponašanju i pokazalo je da u navedenom uzorku postoji povezanost između pojave ovisnosti i kaznenih djela kod djeteta, te pojedinih karakteristika njihovih roditelja kao što su nekooperativni roditelji, neprimjereni odgojni postupci i nemoć u kontroli maloljetnikova ponašanja, te roditelj kao ovisnik. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. I na redu je uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Neću se ponavljati, pokušat ću se zadržati samo na amandmanu. Za razliku od većine mojih kolega koji su govorili o sadržaju ovog zakona pri tome su apostrofirali važnost prve dvije stvari. Dakle, nadzor proizvodnje i trgovine kemikalija i uništavanje droge. Ja zapravo mislim da je ova treća promjena po meni najvažnija, a to je da se termin opojne droge mijenja u droge. Ja to ne smatram da je to samo nekakav, promjena samog pojma, odnosno termina, nego zapravo da je riječ o promjeni sadržaja. I stoga ja zapravo mislim da je ovaj zakon jako bitan. Dakle, ja mislim da treba ići korak dalje i u tom smislu sam podnio jedan amandman koji zapravo termin droga predlaže da se razlikuju lake i teške droge. Pokušat ću u kratkim crtama objasniti zašto držim da je to bitno. između kad razlikujete laku i tešku drogu onda ste jedan korak do dekriminalizacije, a odgovorno ovdje tvrdim i volio bih da me vrijeme demantira, ali iskustva nekih drugih naših susjednih zemalja i dalje pokazuju zapravo da me neće na žalost vrijeme demantirati. dok ne dekriminaliziramo lake droge i ne napravimo tu diferenciju i u smislu prevencije i u smislu represije nećemo napraviti značajne korake naprijed. Mi ćemo slušati opet iz godine u godinu različita izvješća gdje ćemo vidjeti da li je 5% ili 10% više umrlih od predoziranja ili je policija uhvatila 10% manje više dilera i koga je sud osudio. Međutim, to u suštini ne rješava problem. Ako pogledate i vraćam se zapravo na to da struka, kad kažem struka u smislu represije, dakle Državno odvjetništvo, pa ako hoćete i taj ured koga čine stručnjaci vladin i sami kriminalisti kažu da su prezatrpani sitnim bagatelnim slučajevima sa kojima se moraju baviti jer im to nalaže zakon. A u pravilu veći dio tih slučajeva Državno odvjetništvo ne procesuira ili ako ih procesuira onda ih sud odbacuje. A ne mogu se baviti sa onim što se u kriminalistici zove siva zona organiziranog kriminala. Dakle, to nisu opet oni ulični dileri. Jer ulični diler u konačnici nije problem. Svaki ovisnik je Svaki ovisnik je potencijalni diler. Bitni su krupni dileri, a dok je policija, Državno odvjetništvo zatrpano ovim malim, sitnim predmetima nema se vremena ni organizirati, ni boriti protiv organiziranog kriminala. Stoga je, pazite na sam zahtjev struke bitno je odgovoriti na tu diferenciju između lakih i teških droga. E sad, tu ima dosta liječnika. Je li netko zna kako se liječi ovisnost o recimo marihuani? A zna li netko kako se liječi ovisnost recimo o heroinu? E sad, tko će mene sad dalje uvjeriti da ovisnik o marihuani se skida na isti način kao ovisnik o heroinu. U pravilu, ovisnik o marihuani manje više uz jednu dobru volju se može skinuti, u pravilu se skida. Dok se ovisnik o teškim drogama o heroinu jako teško skida i mnogi se na žalost nikada ne skinu. Dakle, iz medicinskog aspekta bitno je da razlikujemo lake i teške droge. Ista stvar je i kad govorimo o prevenciji. Ovdje je bilo dosta govora i o tome da bi policija morala biti učinkovitija, hapsiti dilere itd. itd. Iskustvo pokazuje, a to će pokazati i neke akcije koje su ovdje spominjane da se represijom ne rješava ništa. Zapravo dešava se samo odgoda, jer represija je onog tipa da se kupe ulični dileri, a pri tome kako bi moj kolega Pančić rekao glava hobotnice ostala je netaknuta, dakle bosovi organiziranog kriminala ništa se neće desiti. I u tome je poanta. Dakle, ako želimo rasteretiti rad pravosuđa, policije, Državnog odvjetništva moramo dekriminalizirati lake droge. Ako hoćemo više i jače kapacitete usmjeriti na liječenje ovisnika moramo razlikovati lake i teške droge. E sad ja ne znam u čemu je tu razlika i zašto se većina u ovom Saboru opire razlikovanju lakih i teških droga, odnosno dekriminalizaciji droga. Ja vas uvjeravam da imamo drukčiji pristup lakim drogama da bi statistike bile mnogo bolje. Na kraju krajeva znate tu je bilo dosta i o društvenom ili socijalnom aspektu mladih pričano. Znate, činjenica da se drogiraju mladi iz razorenih obitelji i nesređenih obitelji kriva je percepcija. Znam mnogo obitelji sređenih, dobro situiranih gdje su djeca teški ovisnici. I tu nema velike razlike. To je zanimljiv fenomen. Prema tome, nema pravila. I moramo znati kad govorimo o mladim ljudima. Mladim ljudima je najdraže zabranjeno voće, a ono kad im branite oni idu tamo. Prema tome neću širiti ovaj socijalni aspekt. Dakle, moj prijedlog je i tu ću stati, da bi bilo dobro da ovo napokon shvaćanje da droge mogu biti i opijati, i stimulansi itd., dakle da napravimo jedan korak dalje. Barem da dođemo do toga da razlikujemo lake i teške droge. Pa ćemo vjerojatno za godinu ili dvije dana i dekriminalizirati lake droge, da ćemo za godinu ili dvije dana razlikovati one koji posjeduju drogu za vlastitu upotrebu i oni koji posjeduju drogu za prodaju, i onda ćemo nakon svega toga vjerojatno dobiti i sustav koji će biti odgovorniji i koji će imati kudikamo bolje rezultate u borbi protiv zlouporaba droga. Hvala. Zahvaljujem. I sad imamo pet replika. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega, kad ste govorili o potrebi razlikovanja lakih i teških droga, u efikasnijoj borbi protiv ove pošasti i ovog zla, nesumnjivo je potrebno to pokazuju na kraju i izvješća svake godine Državnog odvjetništva, i na kraju krajeva statistike sudske koje govore čime se naši sudovi, čime se naša represija bavi. uglavnom što ste i sami apostrofirali najlakšim oblikom zlouporabe droga, tj. pokreću se postupci protiv onih koji posjeduju drogu. Prema tome, osnovno je ukoliko želimo biti učinkoviti u borbi protiv droge, zlouporabe droge, treba dekriminalizirati posjedovanje droge i prebaciti ih u prekršajnu odgovornost. To ne znači slati poruku da je svaka droga štetna, da je i najmanja količina štetna. Pa to nije sporno ovdje. Nego upravo kao argumente da smo neučinkoviti inzistirati na ovakvoj posloženoj stvari od 2004. godine znači sada već svjesno govoriti, odnosno tobože boriti se, a u biti postati i ostati posve neučinkovit u borbi protiv droge. Mi moramo znati da smo mi sve do 1997. godine, nismo imali kazneno djelo posjedovanja droge. Ono je kod nas, u naše zakonodavstvo ušlo kada je postalo sasvim jasno tko se bavi organiziranim kriminalom u pogledu droge, kako droga dolazi na hrvatsko tržište i da smo apsolutno do dana današnjega, otkad imamo to kazneno djelo postali neučinkoviti i da je praktički …/Govornica se ne razumije./… naš represivni sustav jer se bavimo posljedicama, a ne uzrocima.

To znam ono iz osobnog iskustva. Ako hoćete napumpati statistiku recimo policijsku statistiku, onda pošaljete raciju u nekakav klub gdje je nekakav rave party i zapravo vam dovedu nekih 100, 150 ljudi koji su kod sebe imali jednu tabletu ecstasya itd. Normalno bilo bi bolje da su doveli onoga tko je prodavao ecstasy. Statistika zapravo nam predstavlja jedan vid alibija, situacija je mnogo teža. Stabiliziranjem situacije u regiji balkanska ruta se spušta južnije i organizirani kriminal, trgovine drogom, dakle cvate ponovo. A mi zapravo tu nemamo velikih rezultata. kod nas, spomenuli ste marihuanu, heroin. Međutim svjesni smo toga da imamo vrlo često rašireno razno razne droge. Kod nas nije više ovisnost ona klošarska heroinska, možemo je tako nazvati, po mračnim ulicama, po sobičcima napuštenim itd. Danas se droga uzima u raznoraznim oblicima, na raznorazne druge načine. Međutim kod nas na žalost terapija se svodi najviše na medikamentoznu terapiju, a to je zapravo kad govorimo o heroinskoj ovisnosti, zamjena za heroin, što se naravno može i zloupotrebljavati. To bi ja nazvala da je to zapravo održavanje. Što se tiče europske prakse, to je jedna kratka medikamentozna terapija, a nakon toga ide psihoterapija koja bi zapravo bila vrlo učinkovita za sve vrste droga koje su na tržištu. Kolega Lučin, vi ovo u cijeloj raspravi poentirate na ovaj dio rasprave dakle lake i teške droge, ali ste rekli jedan momenat koji me je motivirao za repliku, rekli ste da medicinska struka, medicinskog aspekta, kažete da je potrebito to napraviti. Ali ja vas želim upozoriti na jedan momenat koji je vrlo važan, da je mehanizam usvajanja i motivi usvajanja navika i za duhan, alkohol i droge vrlo bitno sličan. I pokojni prof. Hudolin je nekad rekao da alkoholizam počinje iz širokih društvenih potrošača sa malo čašicom, razumijete, isto tako. Dakle u tom dijelu vas želim reći da treba naše napore, dakle apsolutno na svekoliku prevenciju lake droge. I sa lakoćom govorite ovih 150 tisuća dakle korisnika koji su pušili ovo ili ono. Ja kažem da treba se boriti za prevenciju i potrošnju duhana, jer on je zdravstveno štetan, dokazan itd. Naravno i ovoga dijela droge i sa medicinskog aspekta. Razumijete, iz te populacije pitanje je praga kada i kako će to prijeći u višu razinu ili ovih teških droga. Evo toliko od mene. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. A ja mislim da ovdje nije sporno, da svi mislimo da su sve droge štetne. Vi ste govorili, dakle replicirali ste mi na ovu priču oko liječenja i medicine. Kolegica je rekla da se zapravo drogom liječi od ovisnosti od teških droga, dakle metadonskom terapijom. Znate li da je dokazano da se lakše ostaviti marihuane, nego duhana? To vjerujem da vam je to poznato. Recimo, to je jedna činjenica koju po meni ne treba zanemariti. Dakle, lakše se rješava ovisnosti od marihuane, nego od duhana. I to je ono na čemu ja plediram. Ja samo plediram zapravo da respektiramo ono što zdrav razum govori i da to ugradimo u naše akcijske planove, zakonodavstvo da bi bili učinkoviti. Zahvaljujem. I imamo repliku, uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Lučin, vi ste u vašoj raspravi više vodili brigu kako rasteretiti pravosuđe dekriminalizirajući lake i teške droge i na taj način olakšati rad pravosuđu, nego što ste brinuli kako da poduzmemo određene akcije, određene korake, kako uopće spriječiti bilo kakvo dilanje drogom, bilo lakom, bilo teškom i kako tome stati na kraj. Ja bi volio da vi stvarno ste više tome posvetili pažnju nego da se borite da se marihuana slobodno puši pa najvjerojatnije u Saboru bi po vama slobodno se dole u kafiću pušila marihuana koju bi normalno koji ne koriste marihuanu morali usput udisati ili oni u restoranu ili oni u kafiću, ne znam gdje, bi morali normalno isto tako se drogirati marihuanom iako možda nisu pušači. Ne mogu se s vama složiti, nikako se neću složiti. Vi kažete sitne dilere ako uhvatimo ništa nismo napravili time, nismo riješili … /Govornik se ne razumije./… Pa vi to dobro znate kao bivši policajac da itekako ćete doći preko tih sitnih dilera i do glave i da logično da glavu treba skinuti i to treba oštro skinuti glavu i zbog toga neću raditi reklamu Srbima, ali pozdravljam njihovu akciju koju su nedavno imali gdje su na desetke dilera pohvatali, na desetke narkomana pohvatali u jednoj akciji. I pozivam našu policiju da napravi takve akcije. I da tu, jer znate u svakom slučaju preventivom prije svega, a onda represijom se jedino tako može stati toj drogi na kraj. Kažem prvo preventivom, a onda represijom. Bez represije ništa nema. Ni ovi krupni, a ni ovi sitni neće se maknuti s ceste i trovati našu mladež. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepa. Gospodin Kunst očito ne sluša ili sluša ono što mu odgovara. Ja sam u svom uvodnom izlaganju u ime kluba zapravo govorio o važnosti prevencije, pa sam rekao da je to najvažnija priča. Ne znam možda vama odgovara da se hvataju sitni dileri koji se nakon 24 sata ili 48 u pravilu puštaju vani i nastavljaju svoj posao. E vidite, prozivajući mene za zalaganje za pušenje marihuane ja to nijednom nisam rekao, ali gospodine Kunst ne bih bio siguran da hrvatskom narodu ne bi bilo bolje možda da u Saboru se puši marihuanu, to nisam siguran obzirom na vaše rasprave. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Goran Heffer, replika. Izvolite. teza da treba podijeliti droge na lake i teške, odnosno da treba pitanju dekriminalizacije ozbiljno pristupiti je apsolutno bitna i volio bih da i drugi to tako shvate. Ovdje smo čuli nekoliko teza koje potvrđuju dakle da nema razine shvaćanja jer je recimo rečeno da je gomila sitnih ribica vodi krupnoj ribi što definitivno ne stoji. Rečeno je da dekriminalizacija vodi nužno legalizaciji što ne stoji, a čuli smo sad i ovu tezu da je pitanje dekriminalizacije droga ustvari zbog toga da bi pravosuđu bio lakši posao. Ja moram reći kao roditelj jer vjerujem da ovdje ima puno roditelja, da u svakom slučaju pitanje konzumacije bilo kakvih droga gledam kao veliku pošast i apsolutno sam protiv toga. No kao roditelj isto tako sam još više protiv toga da se mogućnost za nekakav razvoj svoje djece zatvori onog trenutka što su se slučajno našli u nekakvom društvu gdje je netko neodgovoran izvadio joint ili kako se već zove. I u nekakvoj policijskoj raciji ili pretrazi su svi evidentirani, dobili su dosje i daljnji njihov život prati taj dosje zbog nekakvoga jointa. Znam da je to sada predmet podsmjeha određenih kolega, ali isto tako znam da je tu i određena licemjerja jer u svom slučaju bi sasvim drugačije postupali, odnosno u slučaju svoga djeteta. Stoga ja podržavam vaš stav da je pitanje dekriminalizacije nešto o čemu treba vrlo pozorno razmisliti i donijeti pravi zaključak u interesu djece djece koja ne moraju primarno biti teški ovisnici samo stoga što su se našli negdje u društvu ili su eventualno čak i imali nekakav joint u džepu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Heffer sasvim ste sad pogodili srž problema ili jednu bitnu stvar, a to je pitanje ulaska u kaznenu evidenciju. Dakle, tim mladim ljudima koje ste spominjali da mogu slučajno i zbog jednog jointa završiti na policiji i ući u kaznenu evidenciju, znate li što im se dešava? Ne mogu raditi u državnoj službi. Ne samo u državnoj službi, danas sve veće kompanije traže zapravo izvod iz sudskih registara, odnosno iz kaznene evidencije. Prema tome, zapravo ovim o čemu ja govorim, a vi ste podržali, rješava se rješava se i taj problem. S druge strane imate ne znam, možete ubiti automobilom čovjeka ili ne znam šta jel, prekršajno vas se goni. Ili posjedujete ilegalno oružje. Pa to je ovo recimo razmjer, suludo je recimo da dobijete 2 tisuće kuna ako na javnom mjestu pucate iz ilegalnog posjedovanja ilegalnog oružja, a s druge strane zapravo vam se dešava da možete dobiti 3 godine zatvora za jedan joint. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Čehok. Izvolite. Hvala vam da bi nekad bilo bolje u Saboru pušiti marihuanu. Mislim da mu to nije u redu i nemojte se s time šaliti. Još uvijek je to kriminalno djelo, još uvijek je to pod zakonom i mislim da to nije uopće ni ugodna ni smiješna opaska. Pa polako, ja vodim sjednicu kad vi ste na redu vi ćete onda voditi. To nije povreda Poslovnika, niti ste rekli koji je članak niti ste se pozvali, prema tome ne prihvaćam to kao povredu Poslovnika, a mi idemo dalje sa pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Zlouporaba droga je kompleksan medicinsko-društveni fenomen sa brojnim posljedicama za pojedinca, obitelj i zajednicu, a smrtnost među korisnicima droga, ovisnicima o psihoaktivnim drogama je nekoliko puta veća nego iste populacije iste dobi. U našoj zemlji područje zlouporabe droga to znamo reguliraju ključni strateški dokumenti, Nacionalna strategija zlouporabe iz 2006.-2009., Akcijski plan, o čemu smo slušali prije kratkog vremena, a i u dosadašnjem tijeku rasprave je zasigurno gotovo sve rečeno iz ovog područja, ali je potrebito možda spomenuti baš zbog tih ljudi koji rade da sustav prevencije i liječenja obuhvaća dakle specijalne jedinice za detoksikaciju, bolničke odjele, naravno i županijske Zavode za javno zdravstvo, ali naravno i liječnike obiteljske medicine koji nadziru metadonsku terapiju i ti ljudi isto tako ulažu velike napore u tome. Zasigurno je potrebito spomenuti i ovaj registar o kojem je bilo govora koji broji eto tu brojku nažalost vrlo veliku 27,5 tisuća ali je isto tako i onu brojku spomenuti da je posljednjih godina je broj liječenih usedmerostručen koji su se liječili, ali i sve to skupa govori da se radi ali da ima još dosta posla koji treba napraviti. I u tom smislu je evo i ovaj zakon koji će na tom tragu u tom pomoći. Mislim da smo tu suglasni svi. Dakle, budući smo mi članica Europskog centra za suzbijanje zlouporabe droge i u okviru ovog projekta CARDS dakle jačanje kapaciteta Republike Hrvatske za borbu protiv trgovine se nalagalo da se napravi taj jedinstveni sustav, dakle administrativni itd. I to su te tri izmjene koje su ključne u ovom zakonu dakle ovaj ovaj prvi momenat sukladno usklađivanje sa Zakonom o kemikalijama, gdje bi se glavna nadležnost, do sada je to vodilo Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo zdravstva i Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, nadzor nad tome imalo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. Uz onu pripomenu da evidencije i tu djelatnost za evidencije se vodi pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Mislim da to u svakom slučaju dovoljno govori za sebe, ali je potrebito spomenuti članak 4. koji kaže i propisuje da je obveza proizvođača tvari koji se može uporabiti za izradu droge, da svaka tri mjeseca, glede tri prekursora prekursora koji se mogu uporabiti za izradu opojne droge, da je propisuje obaveze proizvođaču koja se može uporabiti za izradu droge, da svaka tri mjeseca podnese ministarstvu nadležnom za zdravstvo izvješće o vrsti i količini izrađene tvari, namjeni, prodaji kupcu, korisniku i smještaju itd. Mislim da to u svakom slučaju je dobro i da će to u ovom dijelu pomoć. Dakle, nadalje je važan onaj momenat evo što smo prije kratkog vremena svjedočili da je u Našicama potpredsjednica Vlade i načelnik policije su palili određene količine droge, da se čekalo tri godine. To je bio preveliki vremenski rok i zazivalo je određene troškove. Sada evo i taj momenat da se to moglo učiniti i prije. I u tom dijelu naravno na zahtjev suda, a na zahtjev Državnog odvjetništva, a prema rješenju suda, mislim da to isto će u tom dijelu pomoći skratiti troškove. A u ovom dijelu isto samog naziva dosta je bilo riječi glede samog naziva. Budući da sve droge droge nisu opojne i mislim da je to jasno da ne nabrajam, jer je dosta o tome bilo govora. I uz sve ove izmjene zasigurno će doprinijeti bit će jedan mali kotačić u tom dijelu borbe protiv zlouporabe opojnih droga. I na tom putu mislim da smo svi suglasni i ja osobno naravno da ću ga podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala. Kažete kolega da će i ovaj prijedlog zakona, odnosno ove izmjene doprinijeti odnosno biti jedan kotačić u unaprijeđeniju protiv zlouporabe droga. Kada bi mi danas ovdje imali jedan paket, dakle izmjene i Prekršajnog zakona, izmjene Kaznenog zakona i ovaj u jednom cilju, jedinstvenom cilju, a konstatirajući da borba protiv zlouporabe droge ne zadovoljava, da svake godine imamo sve više ovisnika i sve veći problem. Znači nešto nije uredu sa sustavom borbe protiv droge. I ovaj posebni zakon koji je donesen prvi put 2001. godine upravo u konceptu tog paketa borbe protiv efikasnije borbe protiv droge. Sam po sebi neće puno pokazati. Naime, evo vam izvješće, ne moje opservacije i mišljenje, nego izvješće o radu Državnih odvjetništava, za ovu prošlu godinu, a i svake godine je to od 2004. što se događa. Da kazneno djelo u ovom kaznenom djelu zlouporabe droga, onaj najlakši oblik dakle posjedovanje droge, zauzima blizu 76% svih kaznenih djela. I da je broj osuđujućih presuda za zlouporabu droga i to pod tih najlakših najlakših oblika, gotovo čini jednu trećinu svih kaznenih sankcija izrečenih u Republici Hrvatskoj a imamo 750 inkriminacija što lakših, što težih djela. Državno odvjetništvo samo govori, dakle struka vam govori. Kazneni progon za ove najlakše oblike nije dobro rješenje. I to svake godine mi ovdje ponavljamo i uporno opet odgovor je da je to opasno. Ma je opasno, ali nije adekvatan način odgovora za ovu pošast. Kako da dođemo, ono što ste vi posebno apostrofirali, što je najvažnije, kako doći do trgovaca droge, do proizvođača droge,

Zahvaljujem na replici kolegice Antičević-Marinović i u ovom dijelu kazneno-pravnog dijela ne bih s vama ulazio u raspravu. Mislim da ste vi u svakom slučaju jači. Ali ja bih rekao, govorili ste o opasnosti naravno sa svih razina sagledavali to. Ali za mene je isto opasno upuštati i u medicinski dio. Ponovit ću medicinski sa lakoćom govoriti da 150 tisuća puši travu itd. i da je ovaj momenat ili onaj, da to nije opasno. Dakle, sve je opasno. Molim vas lijepo. I sa lakoćom ovih stvari, jer su mehanizmi usvajanja navika razumijete i ne zna se gdje je granica, želimo ponoviti ponovno. I s ovog mjesta želim reći da ne treba tako sa lakoćom govoriti o tim stvarima, jer je pitanje gdje je prag, gdje je granice, gdje će to okinuti. I u tom smislu kažem da je ovo jedan kotačić, koji naravno svi dalje moramo pogurati da dalje ide. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Na redu je pojedinačna rasprava, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Ja mislim da se svi ovdje možemo složiti da je Sizifov posao borba protiv ovisnosti. Za koga? I za bolesnika, odnosno za ovisnika. Isto tako za okolinu, obitelj, zajednicu, za odgovorne osobe zdravstvene radnike, struku. Isto tako i za naravno cijelu zajednicu. Zato jer što je ovo, netko je već spomenuo, žarište socijalnog zla. Prema tome, pozdravljam svaki akt, svaki zakon, svaki propis koji se odnosi na ovo područje. Tim više što je Hrvatska geostrateškim svojim položajem, to je jedno tranzitno područje. Nažalost, u Hrvatskoj se povećava ponuda droga, povećava se dostupnost. I naravno to je sve prouzročilo povećani trend konzumiranja droga. Danas smo čuli i o osim dostupnosti droge, da glavni čimbenik je isto tako i obiteljski odnosi, odnosno utjecaj okoline. I to su sve zapravo čimbenici zbog čega dolazi do ranog eksperimentiranja, koje naravno dovodi poslije do ovisnosti. Znači unatoč zakonskih okvira svakodnevno se suočavamo sa pojavom novih vrsta droga na tržištu koje imaju razarajući učinak na psihu. Pa naravno tu su i ove tvari koje nazivamo prekursorima. To nas upućuje na postojanje sive zone koje je nemoguće istražiti, a koje nas zapravo svakodnevno potiče na ulaganje novih napora, iznalaženje novih metoda, osobito preventivnih kako bi se što učinkovitije pridonijelo suzbijanju ove društveno neprihvatljive pojave. Danas je spomenuto isto tako i izvješće koje smo imali nedavno na našim klupama. Govorilo se zapravo o provođenju Izvješća o provođenju strategije borbe protiv ovisnosti odnosno akcijskog plana i tamo iz izvješća je vidljivo da sva resorna ministarstva aktivno su provodila mjere nacionalne strategije i akcijskog plana suzbijanja protiv zlouporabe opojnih droga. Isto tako je rečeno da je uočljivo stabilno funkcioniranje službi za prevenciju, međutim nažalost još uvijek postoji veliki broj ovisnika iz godine u godinu i upravo zbog toga ne možemo biti zadovoljni. Mi možemo prihvatiti to izvješće ali ne možemo biti zadovoljni sa stanjem koje je u tome. ovom prilikom zapravo naglašavam da postoji jedan veliki problem koji je uvijek prisutan a to je neujednačeno i segmentirano provođenje školskih preventivnih programa kao i nedostatna suradnja svih institucija koje pružaju pomoć ovisnicima o drogama. Isto tako je danas bilo govora i ja sam replicirala u vezi liječenja medikamentoznom terapijom koja zapravo može biti zloupotrijebljena tako da dio te legalne droge završi na ulici u ilegalnoj prodaji i tu je tzv. ta crna, siva zona odnosno crna brojka koja zapravo nam onemogućava da takve ovisnike registriramo. Uspješnost prevencije liječenja upravo je proporcionalna s vremenom kad se započne sa intervencijom odnosno liječenjem. Kod nas podaci govore da prođe 10 godina, nedopustivih 10 godina od eksperimentalnog početka do stanja ovisnosti a naglasila sam o čemu je to vrijeme upravo proporcionalno odnosno učinkovitost o što kraćem vremenu. I to nam je jedan veliki problem kojeg moramo sagledati. Što se tiče prevencije još moram naglasiti da onaj novac koji se ulaže konkretno u lokalnu zajednicu je nedostatan a iz onog izvještaja vidimo da se država skoro hvali decentralizacijom u tom smislu. Isto tako je naglašeno u izvještaju da su preventivni programi u velikom broju raznoliki što je u biti isto loše jer prevencija mora biti sustavna. Što se tiče škola u školama se deklarativno provode školski preventivni programi. Postoje protokoli koji nisu razumljivi i to je problem koji se naglašava iz škola. Postoji još jedno područje, zapravo nesklad u zakonu kada vrlo često štiteći prava djeteta povrijedimo njegovo pravo da ga štitimo od zdravstvenih i drugih štetnih utjecaja okoline. Ovaj današnji zakon kojeg imamo podržavam ga, usklađuje se sa europskim pravnim normama iz ovog područja. Jako je dobro što se omogućava sa jedinstvenim nadzorom u jednom ministarstvu da to je jako dobar, efikasan zapravo sustav djelovanja u borbi protiv distribucije droga. Isto tako, podržavam brzo uništavanje droga koje kako je naglašeno smanjuje troškove uskladištavanja a isto tako smanjuje mogućnost zloupotrebe i mislim da će to isto tako donijeti većoj efikasnoj borbi protiv ovisnosti. mislim da bi trebalo ili nekakvim pravilnikom ili protokolom da ministarstvo odnosno to tijelo koje će biti izabrano da na jedan način uredi suradnju između svih tih institucija koje se bave tom problematikom da se zna tko, što, kako, u kojem trenutku radi jer vrlo često svi mi koji se na bilo koji načini bavimo ovom problematikom upravo vidimo da tu postoji problem nepovezanosti. Prema tome, Vladin ured kako je spomenuto ono daje izvješće Saboru, izvješće Vladi, obilježavaju se isto tako prigodni dani. Međutim, mislim da nema mehanizma za rješavanje ovih ovih problematika na terenu naravno u svrhu sprječavanja ponavljam žarišta socijalnog zla koje je kod nas prisutno. Hvala lijepo.

"Država se hvali decentralizacijom iz ovoga područja.". Istina je gospođo Štimac da se država ne hvali jer je došlo do značajnog intenzivnijeg decentraliziranog pristupa rješavanju problema koje jamči jednakomjernu raspodjelu različitih programa. Na razini županija i jedinica lokalne samouprave treba razvijati i razvijaju se mreže različitih programa kako bi se postiglo bolje kreiranje ukupne nacionalne politike jednako kao i lokalne. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada imamo tri replike. Prvo je uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Hvala. Da bismo razumjeli o čemu se radi svakako je nužno uvažiti i to da Hrvatska nije izolirani otok, da se ne radi o nikakvoj robizonijadi, da smo mi dio globaliziranog svijeta i da se i one loše stvari prelamaju u Hrvatskoj na način kako se to dešava i u drugim zemljama, radi se o stilu života, subkulturi mladih i sad da ne ulazimo u cijelu tu priču. što mi možemo napraviti to jesu i ova jedna dimenzija prevencije kroz obrazovanje itd., ali što se tiče kriminala i kriminalaca zaista se ovo društvo pokazalo dosta licemjernim do 1997. godine zaista nije posjedovanje droge, lakih droga bilo kazneno djelo. Tada postaje kazneno djelo. Od te godine to postaju kriminalci sa dosjeima itd. Jedini veliki dio bolesnika i onih prema kojima bi se s velikom pažnjom odnositi ulaze u područje koje mi nazivamo područje kriminala a pravi kriminalci su negdje daleko u onostranom uživanju, nekoj atarakciji kao neka polubožanstva a ginu u toj priču nebitni, ali su statistike lijepe. Jedan predsjednički kandidat ovih dana priča "Ako ja pobijedim kriminalci će se sami javljati u zatvore." Nesvjestan da je ukrao ideju iz jednog filma snimljenog 90. godine koji se zove "Sex partijski neprijatelj broj gdje te riječi izgovara Danilo Bata pokojni Stojković još zvan Bubulea gdje glumi šefa UDBA-e: "Kada dođe komunizam ovih dana" - radi se 48., 49. tamo "onda će se kriminalci sami javljati". Nikada se oni neće sami javljati, treba ih ali treba ih i željeti uhvatiti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem! Ali jel bu se oni javili ili ne, ali vrijeme je isteklo. Vi se nemrete javit replika na repliku. To ne ide. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Vi ste se sad više osvrnuli na represiju, međutim mislim da je najbitnije i najjeftinije i najučinkovitije ipak djelovanje prevencije koju, naglašavam, treba treba raditi na sustavnosti, a ne ostaviti na pojedince iz lokalne zajednice odnosno napraviti jedan jedinstveni sustavni program za prevenciju protiv ovisnosti. Zahvaljujem. Na redu je replika uvažene zastupnice Brankice Crljenko. Izvolite. **Crljenko, Brankica (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Uvažena kolegice, u svojoj raspravi dobro ste ustvrdili da se daleko veća sredstva troše na liječenje ovisnika nego na primarnu i sekundarnu prevenciju koja je značajna. Problem tu vidimo i u obrazovanju. Ako pogledamo udžbenike osnovnih i srednjih škola, vrlo je malo teksta u njima o drogama. Zapravo organizirana edukacija o drogama i posljedicama zlouporabe i konkretni program s određenim parametrima ne postoji. U tom slučaju mi se zapravo moramo onda više usmjeriti na to da mladim ljudima ukažemo kako drogu zapravo ne treba čak ni probati. A one koji su već zakoračili u narko vode moramo prihvatiti kao članove društva koji trebaju pomoć, u prvom dijelu i u prvom redu pomoć svojih roditelja, a onda i svih nas koji želimo biti država u kojoj će živjeti sretni ljudi. Hvala.

da u biti za usvajanje jednog obima kolegija treba toliko i toliko sati, a za usvajanje zdravih stilova života nije određeno koliko nego je to ipak ostavljeno nesustavno, prema tome u pravu ste. Mislimo da bi trebalo uvesti kolegij zdravstvenog odgoja koji bi zapravo obuhvatio sve ove preventivne programe u smislu usvajanja zdravih stilova života. To bi bila borba protiv svih vrsta ovisnosti, ne samo ovih droga nego i alkoholizma, čak i igrica koje su u zadnje vrijeme u porastu video igara koje u biti nismo ni spomenuli. To je jedan problem koji nam dolazi. Evo i gospodin državni tajnik isto klima glavom u pozitivnom, u odobravanju toga. Hvala lijepo. Vi ste, kolegice, o najboljem načinu borbe protiv ovisnosti. Tu je dosta bilo riječi o edukaciji, o obiteljskom životu, o ulozi obitelji, sve to nesumnjivo stoji. Ali koja je uloga društva, koja je uloga vlasti u borbi protiv ovisnosti? Je li to prva zadaća, ako naši mladi vide, odnosno trebala bi to biti prva zadaća, ali stvari su postavljene na najgori mogući način. Da mi sankcioniramo i bavimo se onima koji su zadnji u piramidi, a to su upravo ovisnici, a koje smo proglasili za … /Govornica se ne razumije./… jednog jointa ili pola jointa trgovcima droge kojeg je minimum kazne 3 godine, gdje pravosuđe odgovara da će se radije služiti institutom neznatne društvene opasnosti nego slati te ljude u pretrpane zatvore gdje oni zajedno sa prekaljenim kriminalcima praktički diplomiraju školu kriminaliteta, a počesto su i sa mnogim oboljelim, bilo od hepatitisa, bilo sad u zadnje vrijeme nakon pojave u većoj mjeri i TBC-a. Prema tome, kako postaviti stvar? Da mi budemo efikasniji, da droge što manje ima na tržištu, a tko se time bavi? Pa ne oni sitni ovisnici, nego narkobossovima, narkomafija koji su umreženi i u drugoj vrsti kriminaliteta. Dobro kaže profesor Sakoman, u onim županijama koje prednjače sa ovisnošću, kao što je to Zadarska županija, to nikad nije izolirani kriminalitet, tu je stopa kriminaliteta inače velika i previsoka u odnosu čak na druge ili susjedna područja. Prema tome, upravo okrenimo mi pilu naopako, izvolimo se baviti narkodilerima, narokobossovima, a ovu djecu, ovu mladež prije svega liječimo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I odgovor ne repliku, uvažena zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Kolegice Ingrid, mislim da ste u biti fokusirali dva osnovna problema, koja je zadaća odgovorne vlasti, odnosno i svih nas ovdje u Parlamentu. Mislim da postoje dva problema, a to je da treba zapravo drogu što manje, raditi na tome da je što manje droge na tržištu, to je jedna stvar, odnosno odgajati djecu da kažu ne. Jer ako nam zakaže onaj sustav da nam droga ipak na ulici postoji, onda ipak idemo na onaj odgajati djecu da kažu ne. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Sada je na redu u pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Bruno Kurelić. Izvolite. **Kurelić, Bruno (SDP)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo čuli do sada, mnogo je toga rečeno o ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Ali sve ovo što je danas ovdje rečeno, bez obzira na diskurse i razlike moglo bi se svesti na par riječi, par jednostavnih riječi. Droga je veliko zlo, zlo za pojedinca, njegovo okruženje i cijelo društvo. razumije./… koja je najčešće uzrok znatiželje, problem droge mislim ovdje do stvaranja navike kad se droga uzima da bi se lakše nosilo sa životnim problemima do ovisnosti kada se više ne vlada vlastitim životom, već njime vlada droga, često puta je vrlo kratak. Ja danas ću se fokusirati na pretežno u svojoj raspravi na ovisnost, ovisnost o drogi koja narušava i urušava normalni tok života ne samo pojedinca već i okruženja. I sami oni koji su imali iskustvo u svom životu i vidjeli kad taj začarani krug beznađa zavrti svako tko se pokuša odvikavati od droge postaje junak sebe i svoje okoline i čini najljepše stvari za svoje voljene i to može postati najveći izazov njegovog života. Danas smo ovdje čuli dosta statističkih podataka. Kolegica Petir, nje sad ovdje nema je govorila o porastu kokainske ovisnosti u Europi. Da, zaista najnoviji podaci govore da gotovo 13 milijuna Europljana je bar jednom tijekom života koristilo kokain. Porast umjetnih droga u istočnim europskim zemljama, odnosno u zemljama Europske unije danas na području istoka Češke, Slovačke, Mađarske itd. Ali ovdje malo statistike s obzirom na ono o čemu se danas bavimo ovdje u Hrvatskoj. U potkategoriju rekreativnih konzumenata spada oko 10% mladih kod nas, oko 30000 osoba konzumira drogu sa vidljivim štetnim posljedicama, a procjenjuje se da ovisnika ima između 16 i 18000 ovdje kod nas. No ono što se može danas statistički ovdje prikazati, a u skladu je sa ovim našim raspravama i može izazvati možda određeni interes, a nije se govorilo može se reći sljedeće. Liječeni ovisnici za 70% smanjuju potrošnju ilegalnih droga i za oko 60% kriminalne aktivnosti, a time i širenje droga pred prodaju. 30% od ukupnog broja liječenih ovisnika apstinirat će trajno od droge bez dodatnog uzimanja lijekova. do 40% će se uspjeti uspješno socijalno rehabilitirati, ali će morati uzimati lijekove naravno za onih 20 do 30%. Posljedice uzimanja droge se mogu neznatno ublažiti, ali ih je praktično nemoguće dovesti te ovisnike u granice društveno prihvatljivog ponašanja. Sve to rezultira psihozom, teškim depresijama, teškim sociopatijama koje su povezane sa kriminalom. Ovisnost je kolegice bolest duše i tijela. Sprječavanje ovisnosti bit će uspješno samo uz trajno, cjelovito i sustavno izvršavanje zadataka svih nas roditelja, škole, zdravstva, policije, zakonodavstva. Zdravstva, da zdravstvenim prosvjećivanjem i informiranjem daje podatke o štetnosti droge o zdravlje. Zadatku roditelja da roditeljskom brigom i ljubavi omogućuju da djeca steknu povjerenje u okolicu i razviju osjećaj sigurnosti. Zadatak škole, jačanje psiho-aktivnog ponašanja je za savladavanje životnih poteškoća, učiti kako ne poteškoće utapati u drozi nego se sa njima boriti. Zadatak policije je smanjiti dostupnost droga na ilegalnom tržištu i otežati potencijalnim eksperimentatorima da počnu uzimati droge, a ovisnike ometati u redovnoj opskrbi drogama i neizravno ih prisiljavati da potraže pomoć društva i da se podvrgnu konačno liječenju. I došli smo do zakonodavstva. I danas ovdje imamo ovaj prijedlog, Konačni prijedlog zakona o suzbijanju opojnih opojnih droga. Od danas kao što su i kolege rekli droga pa se nadam da će i takav naslov u konačnom zakonu biti. dobro je da kontrola prometa tvari od kojih se proizvodi droga, tzv. prekusura bude pod jednim krovom, pod Ministarstvom zdravlja. Problem je da se informatička baza podataka vodi u Hrvatskom zavodu za toksikologiju na jednom mjestu kad postoji ta opremljenost. Dobro je da se vremenski ograniči rok za ograničavanje droga, ali to je tehnička popravka i to je usklađenje sa europskim normama samo jednog od zakona kao što je i govorila u svojoj replici gospođa Ingrid Antičević. Mnogo toga i mnogo toga više i u zakonodavnom smislu na raznim područjima za koje kao što je rekao i kolega Milinković pošto dolazim iz zdravstva nisam stručan, mislim da će programski napraviti i objediniti. A dotle sva ova naša priča mogla bi se sažeti u riječi filozofa Fukidida. Nije zlo onoga koji ga čini već i onoga koji mogavši ga spriječiti to ne učini. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dalje raspravu pojedinačnu. Uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Sadašnji hrvatski model kontrole nadzora nad prekursorima nije usklađen sa EU sustavom pa ga je potrebno prilagoditi, a to podrazumijeva kontrolu nad prometom prekursorima kako bi ga preuzelo jedno resorno tijelo, tj. da bismo centralizirali izdavanje dozvola za promet svih prekursora koji se mogu uporabiti za izradu droga. I sad imamo situaciju da je za područje prekursora nadležno više ministarstava. U konačnom prijedlogu teksta zakona usuglašen je preustroj pa se predlaže da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzme nadležnost nad kontrolom i izdavanjem naravno dozvola, obavljanja nadzora i edukacije što bi osiguralo učinkovitu prilagodbu EU standardima i jedinstvenu kontrolu. Također kao što smo i čuli predlaže se i evidencija prekursorima koja bi se vodila pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju, a radi bržeg provođenja postupka uništavanja oduzetih droga uvodi se mogućnost da se taj postupak provede i prije pravomoćnosti presude ili rješenja, presude ili rješenja, odnosno prije protoka roka od 3 godine od ponošenja kaznene prijave, a na temelju naloga suda po prijedlogu državnog odvjetnika. Konačni prijedlog ovog zakona, čuli smo briše, i vidimo briše izraz opojna, jer većina droga, kao što su marihuana, ecstasy, LSD, speed, amfetamini, halucinogene gljive, kokain i puno drugih po svom sastavu nisu opojne. Osim toga većina zemalja Europske unije u području ovisnosti i zloporaba droga ne poznaje izraz opojna, već samo droga. Jutros kroz raspravu smo čuli na koju se prva referirala zastupnica gospođa Bilić Vardić, koja je upozorila da smo, odnosno rekla da smo nedavno raspravljali o izvješću Ureda za zloporabu za 2008. godinu, kojega smo i naravno prihvatili i koji evo reći ću i ja svjedoči dobar sustav borbe protiv zloporabe drogama. Ured za suzbijanje zloporabe droga ima ulogu nacionalnog koordinatora sa zadatkom da potiče zadužena tijela za provedbu mjera i aktivnosti koje su zadane nacionalnom strategijom i akcijskim planom, uvažavajući i lokalnu razinu u ostvarenju dvaju temeljnih ciljeva, a to su smanjenje ponude i smanjenje potražnje. Iz izvješća smo također mogli vidjeti da je stanje vezano uz zloporabu opojnih droga u Hrvatskoj trenutno relativno stabilno. Isto tako, gospodin Jovanović je rekao jednu rečenicu u kojoj odstupa od izvješća kojega smo prihvatili, a to je da je postotak liječenja zbog opijatske ovisnosti raste i postotak liječenja od ovisnosti o neopijatima je u padu. Ovisnička populacija također je istina da se više stari i prosječna dob liječenih osoba pokazuje trend rasta. Također je evidentno iz prihvaćenog izvješća da najvišu stopu liječenih zbog opijatske ovisnosti ima Zadarska županija, slijedi ju Šibensko-kninska, pardon Istarska i na trećem mjestu je Šibensko-kninska. Na razini županija postoji puno bolja koordiniranost u izradi i provedbi programa suzbijanja zloporabe, posebno prevencije, a to je naravno rezultat aktivnog rada županijskih povjerenstava. Međutim, ipak se slažemo da je uočljiv problem neujednačene provedbe školskih preventivnih programa u nekim županijama. Isto tako nedovoljna suradnja u provedbi medicinskog i socijalnog tretmana ovisnika. Dakle, dodatno treba osnažiti službe, već već smo čuli i slažemo se opet kažem za prevenciju i izvanbolničko liječenje županijskih zavoda za javno zdravstvo i centara za socijalnu skrb. Jednako kao što se slažemo da je evidentno svakodnevno sučeljavanje sa pojavom novih vrsta droga na tržištu koje imaju razarajući učinak na psihu. Naravno da je to indikator za nove napore, za novim metodama, osobito preventivnih i na lokalnoj, ali jednako tako i na nacionalnoj razini. konačni prijedlog zakona ću podržati, jer će se njegovom primjenom poboljšati kako prevencija, tako i mjere socijalne skrbi, kao što su psihosocijalna rehabilitacija, savjetovanje i resocijalizacija ovisnika o drogama. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo gospođa Klarić se osvrnula u svojoj raspravi na moj navod u kojem sam naglasio i to ću opet ponoviti, dakle da ne možemo biti zadovoljni sa brojem liječenih ovisnika jer taj broj ej višestruko manji od stvarnog problema obzirom da na jednog liječenog ovisnika dolazi petorica koji se ne liječe, i koji da bi opstali u tom sustavu svakodnevno uključuju nove ovisnike i na taj način lanac postaje sve duži. Inače, postoji jedna agencija, zove se Europska agencija za praćenje stanja droga. Ta agencija je objavila svoje izvješće koje je pokazala da je u Hrvatskoj najprljaviji heroin u Europi i da su cijene najniže, i da je Hrvatska po broju umrlih na broj stanovnika od svih zemalja svijeta na 9. mjestu. To je još jedan dokaz da ne možemo biti zadovoljni programima koji se provode u Hrvatskoj i da su potrebni puno učinkovitiji programi kako bi rezultati bili bolji od ovih kakve sada imamo. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. proveo čitavi niz aktivnosti u provedbi projekta resocijalizacije ovisnika koji su završili neki od programa rehabilitacije, i oni koji su u izvanbolničkom tretmanu duže vrijeme održavaju stabilnu apstinenciju. Ohrabruje isto tako i činjenica da se provodi projekt resocijalizacije i da se uključio znatno veći broj korisnika nego 2007. godine. Uočeni su i određeni problemi kao što su nedovoljna senzibiliziranost javnosti, posebice gospodarstvenika, ali i nedostatno samopouzdanje liječenih ovisnika, jer strahuju da se neće zaposliti ako se razotkrije njihov status. To je također jedan važan prostor na kojemu moramo dalje zajednički raditi. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Tonino Picula. Izvolite. **Picula, Tonino (SDP)** Hvale lijepo. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. podsjećam da upravo traje međunarodni mjesec borbe protiv ovisnosti koji je počeo 15. studenog do 15. prosinca. Na osnovi mišljenja specijaliziranih međunarodnih tijela danas u svijetu oko 200 milijuna ljudi troši neku vrstu droge, što je otprilike 4% svjetskog stanovništva. Zatvorska populacija, vezana za narkokriminal, u svijetu se posljednjih godina kreće između 20 do 30% cjelokupne zatvorske populacije. Procjene govore da se od ukupnih količina proizvedenih droga zaplijeni samo 10%, a kada su zapljene veće od 15% učinkovitost državnih tijela može se smatrati zadovoljavajućim. Što se nas tiče prosječni udio kriminaliteta iz oblasti zloupotrebe opojnih droga u sveukupnom kriminalitetu na području Hrvatske tijekom 2007. godine iznosi stabilnih 10-ak posto. Uvidom u statističke pokazatelje koji se odnose na kriminalitet zlouporabe droga za pretpostaviti je da u Republici Hrvatskoj neće doći do značajnijih pomaka vezanih uz pad potražnje za pojedinim drogama te sukladno tome za očekivati je daljnje pokušaje rasta ponude droga na ilegalnom narkotržištu u Republici Hrvatskoj. Regija je ovdje više puta spomenuta danas, međutim po ocjeni mjerodavnih i specijaliziranih institucija regija je i poprište korupcije zbog trajne povezanosti citiram: "poslovnih krugova, politike i organiziranog kriminala" na što upozorava recimo "UNDOC" koji misli da borba s tom pojavom ubuduće mora biti jedna od glavnih preokupacija, zadaća Vlada u regiji. Vlada je u Hrvatski sabor uputila ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga kojim se uz ostalo uvodi mogućnost da se postupak uništenja oduzetih droga provede i prije pravomoćnosti presude. Također se predlaže da se jedinstvena informatička baza podataka vodi pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju. Ovim zakonom se predlaže da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi preuzme nadležnost nad kontrolom svih tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu opojnih droga. Sve to treba podržati jer moram podsjetiti da kod ilegalne proizvodnje droge, u prvom redu sintetičke, može se pojaviti nekoliko kategorija kemijskih spojeva i to: početni kemijski spojevi, osnovni kemijski spojevi te otapala i reagensi. Kategorija početnih kemijskih tvari tzv. prekursora vrlo je važna za ilegalnu proizvodnju droge jer su sastavni dio. Postoje dakle, brojne kemikalije koje nisu pod međunarodnom kontrolom, a uz pomoć kojih se mogu dobiti razne droge te je stoga potrebno pojačati sustave praćenja legalnog prometa. Bez tih kemikalija nema opojnih droga, a suradnja između industrije i kontrolnih tijela te razmjena najboljih praksi, iskustava predstavljaju ključ uspjeha. Osnova za rad Međunarodnog odbora za kontrolu narkotika leži u Ujedinjenim narodima, u njihovoj Konvenciji protiv ilegalne trgovine drogama i psihotropnim tvarima iz 1988. godine. Slijedom toga Odbor kao neovisno tijelo zadužen je za praćenje primjene te konvencije, procjenu tvari koje bi trebalo staviti pod zakonsku kontrolu te izvještavati o poštivanju članka 12-og od strane zemalja potpisnica te konvencije. Ovo je jedini mehanizam za kontrolu legalnog prometa kemikalijama koje se mogu koristiti u proizvodnji opojnih droga tzv. prekursora. Ilegalnom trgovinom efedrinom i pseudoefedrinom primjera radi, dominiraju meksički karteli koji na 25 barela efedrina zarade oko 125 tisuća dolara na crnom tržištu. Zanimljivost predstavlja pojava novih prekursora koji obično nemaju medicinsku ili gospodarsku uporabu već su specijalno dizajnirani za proizvodnju droga. Međutim, uvažene kolegice i kolege problem vezan za droge koji izaziva najviše otpora i kontroverzi o kojem je bilo dosta riječi danas u ovoj našoj raspravi je dio o prekršajnim odredbama gdje se izjednačavaju pravne osobe koje posjeduju neznatnu količinu droga za vlastitu uporabu s onima koji posjeduju znatno veće količine narkotika namijenjenih za daljnju distribuciju. Za sve su predviđene iste kazne, od 20 do 50 tisuća kuna. Rješenje koje smatram adekvatnim jest da zakonska odredba ostane ista no da se napravi gradacija s obzirom na vrste droga, količinu i ponavljanje djela, čime bi kazne bile pravednije. To je svojevrsna metoda križaljke koju koriste mnoge zemlje u svijetu na čelu sa SAD-om. Za svaki tip droge propiše se kazna s obzirom na količinu i ponavljanje djela te se složi prava križaljka koja obuhvaća sve mogućnosti. Primjerice, posjedovanje 5 grama marihuane je prekršaj, ali 5 grama heroina nije, to je kazneno djelo. No ako ste uhvaćeni treći put s 5 grama marihuane ni to više nije prekršaj. Naime, postojeća zakonska odredba kaže kako će se onaj koji citiram: "neovlašteno posjeduje tvari ili pripravke koji su propisima proglašeni opojnim drogama kazniti novčanom kaznom ili kaznom zatvora do 1 godine." Prema tom stavku zakona od 1998. do kraja 2008. godine prijavljene su čak 44 tisuće i 522 odrasle osobe, a osuđeno je njih 26 Koliko ih je završilo u zatvoru nije moguće precizirati no raspolažemo podatkom da je zbog manipulacija s drogom u prvih 6 mj. ove godine u zatvoru bilo 1232 ljudi koji godišnje stoje državu gotovo 140 milijuna kuna. Statistički fotorobot liječenog ovisnika u Hrvatskoj kaže da je riječ o muškarcu starom 29 godina sa srednjom stručnom spremom kojemu je trebalo punih 10 godina da se od dana prvog uzimanja nekog nedopuštenog sredstva pojavi na liječenju ovisnosti. Rješenje problema po mom sudu treba tražiti u prostoru dekriminalizacije, a nikako u legalizaciji droga. Dekriminalizacija droga i legalizacija često se neopravdano poistovjećuju. Međutim, legalizacijom se kompletno uklanja kazneni progon za proizvodnju, prodaju i konzumaciju droge dok se dekriminalizacijom kazneno ne procesuira samo konzumiranje i posjedovanje manjih količina droga za osobnu upotrebu mada još uvijek zakonom zabranjeno. Nije cilj da se zatvori pune ovisnicima i povremenim uživateljima nego preprodavačima i dilerima. Ako ovaj zakon i donosimo zbog usklađenja sa pravnim standardom EU treba sve učiniti da hrvatska stvarnost ubuduće što manje nalikuje situacijama s kojim se teško nose brojne zemlje u svijetu zbog trgovine i zlouporabe narkotika. Treba pratiti primjere najbolje prakse u našem europskom okruženju. Ovog mjeseca je stupio na snagu Lisabonski sporazum. Dokument od velikog značenja za europsku budućnost pa tako i našu. No Portugal je važan i za našu današnju temu jer je jedina članica EU koja je dekriminalizirala sve droge dok su Italija i Španjolska to učinile sa lakšim drogama. Strahovanje od porasta narkomanije među mladima, transformacije Lisabona u ovisničku meku i narko-turizma nisu se obistinile. Štoviše rezultati nakon 5 godina su iznimno pozitivni. Dekriminalizacija nije imala utjecaja na porast konzumenata već na porast broja osoba na liječenju. Uspješnost programa potkrijepljena je i empirijskim dokazima pa je prema njima broj uličnih predoziranja s 400 pao na 290 slučajeva, a broj zaraženih HIV-om dramatično pao sa skoro 1400 koliko ih je bilo 2000-te na oko 400 u 2006. godini. osnovni preduvjeti za funkcioniranje takvog sustava je policijski i pravosudni sustav koji u potpunosti i kvalitetno procesuiraju kriminalni milje koji se bavi dobavljanjem i preprodajom narkotika te da u tom smislu ima visoku efikasnost. To ipak naravno otvara neke druge teme o kojima ćemo u Hrvatskoj još dugo raspravljati. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Za pojedinačnu raspravu javio se uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Javio sam se za riječ jer mislim ova tema zaslužuje raspravu jer je za mnoge bolna i gotovo da nema nikog tko se u svom okruženju nije susreo sa drogom, nekim od konzumenata ili žrtvama tog. Ali bih vam raspravu započeo jednim događajem s otoka Brača na koji je policija primila obavijest da se negdje gore u vrhu Brača oko Kunca sadi marihuana. I došli su gore i stvarno su našli polje na kojem se sad marihuana. Čije je polje? Išli su u tu kuću i našli dvoje starijih ljudi, sada ne želim govoriti kolika je ta starost, da ne bih uspoređivao sa nekim našim godinama, što to znači starost, ali našli gore ... a što radite, kako možete saditi marihuanu? A ona policajcu govori, dite moje kada se isplati. I u tome isplati se razumijete, ta priča marihuane, droge je zapravo ključ sve ove rasprave o čemu razgovaramo to isplati se. Trgovina s drogom, proizvodnja s drogom, distribucija drogom se isplati i taj novac je onaj spiritus movens negativne cijele ove priče. Droga se svakako isplati, trgovina se svakako isplati, da mnogi riskiraju zatvore, riskiraju kazne, jer je na neki način isplativ taj rizik. I zato ova tema o kome zadnje što sam čuo što je rekao kolega Picula pitanje kaznenih odredbi, pitanje sankcioniranja toga je izuzetno važno. U raspravi o drogama u svijetu, mislim to je ugroženost je svih i onih koji je konzumiraju i onih koji distribuiraju i proizvode drogu. Da nema droge gotovo da ne bi bilo filma koji ima karakter kriminalnog filam, trilera ili ovako. Droga je vrlo jaka komponenta svega toga skupa. Ali je činjenica da postoji jedno veliko licemjerje u svijetu koje drogu tretira, koji o drogi govori, a istodobno da se drogo financiraju i neki sustavi i neki ratovi i neki terorizmi, bog te pita šta. Hrvatska čini najviše što može, priključuju se toj jednoj bici. Ovo zakonodavstvo je ono što čini da bi se priključili svima ostalima, da bi se mogli što bolje suprotstaviti tome. Postoje dileme i kod psihijatara i onih koji se bave drogom što to znači lake i teške droge. Isto to što je kolega Picula malo prije kazao, da je ... i legalizacija u razlikovanju termina koji jesu. Ali je činjenica je da su sve droge opojne i da one izazivaju određene negativne efekte i da se tome jedino zapravo kaznenom politikom možemo što bolje suprotstaviti. Sjećam se iz djetinjstva jednog morfinista iz naše ulice, pa smo govorili o morfinistu koji tetura ulicom itd. Dakle, takvih se susreće sve više. I mislim da nije cilj samo one koji distribuiraju, nego ipak cilj je i oni koji konzumiraju. Jer da nema onih koji je konzumiraju, ne bi bilo ni onih koji bi to na tržištu nudili. Mislim da jedna odgojna dimenzija po školama treba biti sve jača i jača. Ne samo deklarativne, nego i ilustrativna kroz sve aspekte koji se mogu prikazati djeci. Da isto tako pušenje, dakle klasičan duhan, navika pušenja čini jedno fertilno tlo za nastavak pušenja marihuane. Pa iz toga stupnja iz lakih iz lakih droga da se otvara put prema težim drogama. Ako se netko zaustavi. Zato mi se čini da je sam početak izuzetno važan, a ne samo selektivan u odnosu na lake i teške droge, jer kažem sve su droge opojne i sve droge na jedan način predstavljaju ovisnost. Samo ta ovisnost je nekome lakše dostupna, nekome teže dostupna. Postoji jedno opće mišljenje javnosti, barem u krugu u kojem se ja krećem neovisno o starosnoj dobi, da sankcioniranje toga, nije primjereno kao što je i da trgovina drogom ne samo kao kriminalno djelo samo po sebi, nego implicira i druga kriminala djela koja dovode do puno većih razbojstava, koja dovode do ubojstava, koja dovode do pljački. I u tim pljačkama po kućama tko zna do čega. Dakle, jedna naravno priključujući se međunarodnim naporima uklapajući se u jedan sustav, čini mi se da je kaznena politika da bi trebala biti što jača. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Netočan je navod kolege Rošina da su sve droge opojne. To je i razlog što danas mijenjamo naziv zakona, odnosno mijenjamo taj termin. Inače postoje droge u kontroliranoj količini koje se koriste u medicinske svrhe. Vi imate sudove gdje ako dokažete, nažalost ne u Hrvatskoj, nego vani, da je to zbog medicine, zbog zdravlja, onda vas ne osude. Dakle, ne može se kazati da su sve droge opojne. **Jarnjak, A sada imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Rošin ja potpuno ovu vašu raspravu podržavam. I ovaj vaš primjer kojeg ste vi naveli na Braču, ja sam imao prilike se sresti na Visu, gdje sam kupovao od jednog čovjeka maslinovo ulje, pa dok smo govorili tajniku kojem će donijeti, i rekla jedna susjeda, čekajte on sada puši, pa ne može vam donijeti. Pa onda sam ja rekao, pa kako mogao je tu pušiti, mi smo se dogovorili. Veli on puši marihuanu. On to doma normalno isto sadi i uzgaja. I onda kada bi se ovako dekriminaliziralno kao što kolege neki iz SDP-a to kažu, onda bi to bilo normalno da se ta marihuana uzgaja doma i ti bi imali pravo čak tražiti poticaj za saditi marihuanu, kao što se traži za mnoge druge biljke, zašto ne bi bila u proračunu sljedećem bila stavka poticaj za sadnju, uzgoj marihuane, jer bi to normalno i tržišno bilo isplativo u svakom slučaju. Ja mislim čudim se ljudima koji sa takvom lakoćom govore kako to treba dekriminalizirati. Ja ne znam da li ti ljudi znadu koje učinke postiže marihuana, koju oni tretiraju lakom drogom i koje postiže učinke možda teža droga. Ako znadu koje učinke postiže laka droga, onda bi upozorio da sva ova huliganska većina bar huliganskih ispada, bilo to na nogometnim terenima, bilo da se mlate pred školama u školama, po ulicama itd. kada bi se napravila testiranja vidjelo bi se da većina tih pretežno mladih ljudi su upravo pod lakim pod lakim drogama, nećemo ih nazvati opijatom, ali pod tom lakom drogom. Znači u svakom slučaju mislim da to nije nikako za pozdraviti, nego se slažem s vama da treba sve mjere poduzeti da se to spriječi bilo one represivne ili normalno Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Pa u nastavku ovoga podržava me kolega, ali bih ja opet jednu dopunu ono što je on meni replicirao, isto tako dodao. Poznavajući ta događanja i te atmosfere iz neposredne blizine, ne iz moje osobne obitelji, ali iz neposredne blizine prijatelja i ostalih, bih kazao upravo ono što je ključno u životu inače a nije samo pitanje droge. To je pitanje mjere. pitanje količine. Kad čovjek sebi ustanovi mjeru u životu inače u jednom balansu onda se lakše odnosi prema bilo čemu. U tom smislu bi i kolegi Lučinu iako nije bila njegova replika ali u svojoj bih replici iskoristio kazati. Točno je da sve droge nisu primjenjive primjenjive na jednaki način, da se neke droge koriste u medicinske svrhe apsolutno je ali u tom smislu funkcioniraju kao opojne ako ćemo govoriti o petrantinu, .../Govornik se ne razumije./... i pitaj čega što može predstavljati, i morfiju koji je na određeni način rekao sam morfinisti kao prvi narkomani koje sam znao a koristi da bi spriječili bol. Međutim, šta je interesantno? S jednim te istim preparatom čovjeku možete spasiti život a s jednim te istim preparatom čovjeka možete ubiti. Na primjer Digitalis vam u jednom određenom trenutku može spasiti život zbog rada srca a Digitalis je isto tako otrov kojim se može otrovati. Dakle, pitanje je mjere. U ovom slučaju govorimo o nečemu što se koristi izvan medicinske upotrebe u svakodnevnom životu a ne u korist medicine. Hvala. Zahvaljujem. Druga je replika uvažena zastupnica i potpredsjednica Doma Željka Antunović. Izvolite. **Antunović, Javila sam se na repliku zbog toga što mislim da je kolega Rošin izgovorio jednu rečenicu koja je ključna i koja definira uzroke zašto se droga tako brzo i tako uspješno širi i ugrožava sve što ugrožava kad govorimo o ovisnicima. Ta rečenica je glasila: "Droga se isplati.". Proizvodnja i distribucija droge stvara velike profite. A ja bih htjela upozoriti ono što nije izrekao kolega Rošin, da to ukazuje kako treba djelovati. Treba djelovati na uzroke a ne na posljedice. Treba učiniti sve što je moguće da se smanji ta visoka profitabilnost, ta isplativost proizvodnje i distribucije. I zato je meni nejasno zašto hrvatska Vlada u kontinuitetu uporno odbija bilo kakav razgovor oko moguće djelomične legalizacije onih droga koje se inače u najvećoj mjeri koriste i koje bi onda taj potez isplatio, smanjio bi profite. To je jedna stvar. I druga stvar, zašto hrvatska Vlada uporno odbija maksimum kaznenog zakonodavstva usmjeriti prema onima onima koji se bave proizvodnjom i distribucijom a ne prema ovisnicima. To su dvije točke gdje mi trebamo djelovati, gdje onda možemo očekivati neke rezultate. Ovo mišljenje dijele na primjer i prijatelji moje kćeri koji inače žive zdravo, bave se sportom, ne puše i ne piju ali koji su dnevno izloženi riziku odnosno izazovima ponude koja je izuzetno široka, koja je ilegalna, potpuna ilegalna i koji kazuju kad bi se zaustavila ta ilegalna ponuda, kad bi ona postala legalna smanjio bi se i stupanj ugroženosti ali i nažalost i broj ovisnika. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. Antunović, vama i drugima na neki način. Upravo sam ključnu rečenicu izgovorio koju ste vi rekli: "Dite moje isplati se.". Dakle, tu je čak pokazano i generacijski raspon unutar te problematike i ne samo kad ti kaže dite moje u tome gotovo da se ne vidi ništa zla jer mislim da je to normalno. I sve ono što ste izgovorili u smislu bitke slažem se s vama. ja teško nosim odgovornost za svoju vlastitu savjest da bi nosio odgovornost za savjest čitave Vlade ili bilo koga drugoga pa vam ne mogu u tom smislu ništa odgovoriti, ali vam mogu kao građanin, kao saborski zastupnik Po meni dekriminalizacija određenog po mom sudu nije rješenje ali je po meni svakako bitka za uzroke itekako važna. Zato sam i spomenuo pitanje čak i odgoja da ne bi potražnje bilo da ne bi ponuda mogla biti, ali napast je napast velika. "Oče našu" kaže najprije "Ne uvedi me u napast" pa onda ćemo sve ostalo. Kako se Vlada ponaša to je odgovornost Vlade, ali ja osobno mislim da povlađivanje bilo kojoj vrsti droge je put navođenja na više droge i da je bolje drogu nikad ne probati, da je cigaretu bolje nikad ne probati i da je dobro u životu naći takvu mjeru da nisi ovisnik ni o čemu. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Svaki put pa onda i ovom prigodom kada se raspravlja o drogi, o zlouporabi droge i o borbi protiv zlouporabe droge onda možemo već kod tog pitanja zaključiti da borba protiv zlouporabe droge ne zadovoljava. I gotovo svake godine po ovom ili onom pitanju ali uglavnom kada je objekt naših rasprava droga i zlouporaba droge onda gotovo da svatko pojedinačno od nas želi pokazati koliko mu je ta materija bliska, koliko o tome zna, kakvi su statistički podaci kao da uživamo u tim rasprava i kao da u biti smo postali jednostavno imamo logiku žrtve koja je godinama izvrgnuta zlostavljaču, koja na neki način postaje i ovisna o samom tom zlostavljaču. Ja mislim da stvari treba preokrenuti i svaka rasprava ako bi bila opće plodonosna ali nekakve spolastičke rasprave i larpurlartističke da se govori o tome da se govori tako periodično nego da vidimo koji su putovi koji su zaista efikasni u tom pravcu. Zato i ovi statistički podaci koji govore, koje je dobro i poznavati i svi ih znamo i oni nisu ni sporni. Mi moramo zaključiti da borba protiv droge i zlouporabe droge ne zadovoljava, da je za to prije svega odgovorna vlast ali i svaki od nas ovdje pojedinačno. Po ovom pitanju postavlja se pitanje što možemo učiniti, koja je uloga parlamenta. Prvo pitanje koje treba biti u fokusu pogotovo Vlade ali onda i svih ostalih odakle droga dolazi na naše tržište, to je krucijalno pitanje. Rasprave o tome je li ova droga opasnija, nije, da i najteži ovisnici počeli su sa lakim drogama. Pa sve je to točno. To nisu ova pitanja kojima se mi ovdje moramo baviti. Mi moramo biti ovdje pragmatični što što moramo poduzeti i na koji način da bi se dohvatili te piramide, da bi se dohvatili trgovaca droge, da bi se dohvatili narko mafije, narko dilera, narko kartela a ne da svu našu snagu usredotočili i čitav naš represivni aparat i sve naše ovdje rasprave oko toga, oko onih koji su na dnu te ljestvice odnosno piramide, koji moraju biti u fokusu našeg zanimanja kako im pomoći, a ne kako ih sankcionirati i hvaliti se kako smo efikasni u borbi protiv droge. Jer ovakav koncept je snazi već nekoliko godina i pokazao se katastrofalnih, da ne donosi rezultat, čak i ako država povećava sredstva u borbi protiv droge jer su stvari, ja neću tvrditi namjerno, ali krivo su postavljene, ne daju one željene rezultate. Što moramo učiniti da naša mladež koja je počesto, da bi uopće se ovdje negdje zaposlila, dakle koji često sami za sebe tvrde da rade na crno, a troše na bijelo. Što i kakve mjere poduzeti da tomu tako ne bi bilo? I ja ću početi od onoga što svakom prigodom o ovome govorim i neću se umoriti od toga, jer na kraju krajeva to vam govori i struka. Državno odvjetništvo i sudovi, oni su javno o tome progovorili. Državno odvjetništvo po svojoj obvezi godišnjeg polaganja ovdje računa odnosno izvješća, a radila se i treća grana vlasti, pravosuđe koje je nametnuto našim zakonima koji su pogrešno stipulirali stvari da za najmanju količinu droge, posjedovanje droge moraju slati i eventualno dodavanjem najmanje količine drugome da se to smatra trgovinom droge i da su na takav način ti ovisnici zadnji u piramidi izjednačeni sa narkodilerima i narkomafijom, da bi nam se i statistika u tom smislu povećala, govore otvoreno kako će se suprotstaviti takvom zakonodavnom rješenju, jer dozvolite ipak malo bolje poznaju stvari od nas i da neće slati mladež tamo na edukaciju zbog bagatelnih djela. Ali to oni već i čine, to čak i po postojećim propisima i općoj normi neznatnog kaznenog djela imaju pravo činiti. Evo vam alarmantnih podataka kako su stvari pogrešno postavljene. Koji su razlozi dakle u ovom prikazu razloga odbačaja po dobnim skupinama u postotcima, za maloljetnike gotovo 65% dolazi odbačaja po prijavi za ovu vrst kaznenog djela, posjedovanja ili tobože neke trgovine, dodaja pola jointa gdje se uvijek u sudskoj praksi nazivalo ne trgovina nego čašćenje. Tako je to bio taj termin. I sad raspravljati o tome da nije to opasno, pa nitko to ne govori da nije to opasno, pa nitko to ne govori da nije Što dalje pokazuju dakle statistički prikazi? Pokazuju dakle i ponovit ću da nam je atrofirao posve policijski i pravosudni sustav jer se pravosuđe pa i policija dobrim dijelom bave najlakšim oblicima zlouporabe droge, a da su apsolutno postali neefikasni u suzbijanju trgovine i proizvodnje droge. To proizlazi iz prikaza kaznenog djela članka 173. dakle koji govori o kaznenim djelima vezanim za zlouporabu opojnih droga i gdje vidite prikaz da preko 75% svih kaznenih djela vezanih za zlouporabu opojnih droga baziraju se odnosno smjestili su se upravo kod najlakšeg oblika tj. posjedovanja droga. Što to u praksi znači? To u praksi znači da mi ove koje smo nastojali od 2003. godine zaštititi od utjecaja te narkomafije, liječiti ih i to obveznim liječenjem temeljem Zakona o prekršajima, a tek onda u slučaju recidiva kazneno ih provoditi. A u tom slučaju bili bi nam dragocjeni svjedoci u otkrivanju lanca od koga je ta droga nabavljena. Ako malo bolje poznajete ovu problematiku, onda ćete vidjeti da svi oni koji su zatečeni u posjedovanju droge nikada ne otkrivaju niti onoga malo važnijega u ulici koji je drogu dao. dao. Zašto? Jer sebe izvrgavaju pogibelji i opasnosti, odgovaraju čak i za organizaciju. Dakle, oni se zadovoljavaju svojom kaznom, čak i počesto ne izjavljuju žalbe i tu imate najmanji postotak ukidnih odluka i tu imate najveći postotak priznanja. I svi tobože zadovoljni. I dokle nas je dovelo to zadovoljstvo? Do te mjere da mi imamo gotovo, pa ne prođe 10-tak, 15 dana, govori se o zaplijeni velike količine droge. Pa tko je nju donio? Nikad se ne kaže u koga se sumnja. Zaplijenila policija veliku količinu droge, kao da je s Marsa pala. Mi se nalazimo na toj jednoj poznatoj ruti i to ne trebamo kriti kako droga dolazi ovdje i kako su prvi počeci većih količina, to je bila upravo '96., '97. godine kada su naša dva najveća tjednika objavili pod čijim pokroviteljstvom dolazi droga u Hrvatsku. Tada je upravo organizirani kriminal, to mu je bio glavni objekt zarade. Danas to čak više i nije. I zato droge stravično, toliko je ona dostupna na svakom kraju, na svakom kantunu, kako mi kažemo dole u Lici. Evo porazni podaci najnovijeg izvješća o osobama liječenih od zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj i to Zavoda za javno zdravstvo koje je pokazalo alarmantne rezultate prema kojima se Zadarska županija nalazi na prvom mjestu po broju liječenih ovisnika u Hrvatskoj. Dakle i to je ono što su moje kolege prije govorile, govoreći malo i o uzrocima, iako bi mi morali više vidjeti, poznavajući i te široke uzroke, a najširi su oni na sukobu pojedinca i društva. To je taj najširi aspekt. Međutim, mi puno sebi možemo objasnit neke stvari, ali ako želimo biti praktični i pragmatični kako bi na kraju krajeva se uhvatili u efikasnu borbu protiv ovog zla, onda moramo vidjeti da ondje gdje je siromaštvo, gdje je nezaposlenost, da su to najbolji takvi faktori gdje se droga, a i svako zlo i pošast brzo širi. Jer ljudi, pogotovo mladi ljudi koji su najviše izvrgnuti ovoj pošasti i najmanje su otporni. Dakle, plediram, ajmo još jedanput vidjeti, možda ovo nije zadnja prilika, dapače uskoro će se mijenjati i Kazneni zakon, neki navještaji već idu u tome da jedan paket izmjena Kaznenog zakona da nam je nužna i prekršajnog na onom tragu gdje ćemo mi svu svoju snagu i državne resurse usmjeriti upravo u otkrivanju i procesuiranju i kažnjavanju narkodilera, narkomafije i na takav način smanjiti količinu droge, a na takav dostupnost droge… **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Imamo sad jedan ispravak i nekoliko replika. Pa prvo je ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Kolegica Antičević-Marinović je netočno navela da uživamo u raspravi iznoseći ovakve poražavajuće statističke podatke. Ne, mi ne uživamo nego smo nesretni naravno zbog tako loših statističkih podataka. I drugi momenat je gdje je rekla da nitko ne govori da je to opasno. Opasno je naravno, sve je opasno. Ali je opasno i i ovo iznositi ovakve teze da 150 sa lakoćom, 150000 koji puše marihuanu ili takve stvari. To su ozbiljne stvari i ovdje moramo prije, ja govorim sad u ovom kontekstu. Niste vi to rekli, nego ranije sve je opasno, molim vas lijepo. Sve je opasno i ovdje mi imamo punu odgovornost glede svih tih problema. Dakle, svatko od nas nosi određenu odgovornost. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, pa je prvi uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. Oko jedne stvari ovdje ipak bar što se tiče onoga što je rečeno svi se slažu kako bi trebali pravi mafijaši, oni koji leže, koji stoje iza biznisa vezanih za drogu, da bi oni trebali biti najstrože kažnjeni i uhvaćeni. Činjenica je ovo što je govorila kolegica Ingrid da u tim statistikama, a tako i u stvarnosti najviše se hapsi one koji su žrtve bolesnici, ovisnici itd., a i kriminalizira ih se nakon '97. godine Kaznenim zakonom dobiju po glavi kad ih se uhvati sa jednim jointom. Ja mislim da u stvari sve dotle dok u ovoj državi otvoreno ne kažemo da su oni mafijaši koji su stajali u Hrvatskoj i stoje iza narko trafika, a posebno za vrijeme rata, za vrijeme Domovinskog rata da su na razini ratnih zločinaca. I dok ih tako ne budemo tretirali posebno uzimajući u obzir one koji su postali žrtve droge u tim najtežim trenucima koji su bili teški za pojedince i nepodnošljivi i psihički su su istraumatizirani ljudi bili. Oni koji su u tim uvjetima zarađivali trgujući drogom, oni koji stoje iza trebaju biti na razini ratnih zločinaca i tako trebaju biti kažnjeni. Znate i u Afganistanu se terorizam financira od droge, ali oni koji sade opijum su bijednici, jadnici gladni. Piraterija oko Somalije oni to su obični ribari šta ja znam.

Da je tomu tako ukazala sam ranije i o tome govore statistički podaci. E sada postavlja se pitanje da li postoji politička volja da se stvari obrnu, da mi zaista te koji su žrtve tih kriminalaca, ti koji su teški ovisnici oni su žrtve. Koliko su sami tome doprinijeli nećemo sada ulaziti u to. To sigurno to je i to nitko ne dvoji o tome. Ali oni su jednostavno žrtve, ovi o kojima vi govorite, ti narko bosovi, narko mafija oni nikad nisu, nikada oni koji stoje na vrhu te piramide nikad nisu uživatelji te droge. Oni su ugledni građani postali koji su svoja prva sredstva i svoj kapital stjecali devedesetih godina, dok su drugi dakle upravo i pogotovo mladež se borila i obranila Hrvatsku. I ovo dobro govorite kolega. Dakle, jel' postoji kod nas jedan konsenzus volje da se mi obračunamo sa tim osobama koje su sada raširile svoje poslove, a temeljni kapital im je bio upravo ovaj zarađen na drogi i jesu ostali nedodirljivi. Ali to mu je i dan danas situacija. I mi svu svoju snagu ponovo kako je to opasno. Pa sigurno da je opasno, ali zar Kazneni zakon reagira na svako društveno opasno ponašanje? U demokratskim zemljama Kazneni zakon je ultima ratio pravnog poretka i on je rezerviran za najteže oblike najtežih pogibeljnih društvenih ponašanja. A onda i u tome pojedine glave su svrstane po određenoj težini i na taj način sankcionirane. A mi smo upravo posljedicu, dakle one koji su kažem žrtve mi na njih udaramo najvećom represijom jer su nam drugi zbog prirode stvari ovako postavljene i pogrešno ostali

što je potrebno da društvo učini kako bi se riješio problem zlouporabe i štete od droga. Dakle, svi znamo da postoji prevencija, da postoji liječenje, da postoje postupci smanjenja štete i postupci represije. Ukoliko bilo koji segment zakaže nećemo uspjeti. Školski primjer kako represija ne smije funkcionirati je primjer Cvika i Korčule. Ne bih sad trošio vrijeme na to. Ja bih se vratio na problem prevencije. Mogu reći s ponosom da dolazim iz grada u kojem svi ovi segmenti funkcioniraju. Riječka policija je najuspješnija u otkrivanju puteva droge, u zatvaranju dilera i ponosni smo na naše školske preventivne programe. Evo jučer je održana rasprava koja je pokazala koliki je značaj školskih preventivnih programa gdje zakazuje upravo država. Grad Rijeka izdvojio je milijun kuna za školske preventivne programe. Pa ja vas pitam kako ćemo mi iduće godine biti uspješni kada je u našem državnom proračunu za prevenciju nasilja i bolesti i ovisnosti u školama iznos smanjen za 43%. Da li je to put za smanjivanje nasilja i ovisnosti u školama? Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, onda smo često, odnosno i predlagatelji, Vlada je često se hvalila upravo kako se iz godine u godinu i kako ove godine, odnosno onih prošlih godina evo velika sredstva, odnosno znatno veća sredstva nego na ranije razdoblje su izdvojena za ovu vrstu pošasti. Sada u ovim vremenima kada se više istina sakriti ne da ovo se smatra kao luksuz. I što je posljedica ovoga što govorite kolega? Onda će se, dakle sve stvari pokazuju upravo na ovaj što se posebno i apostrofira i na tome vam zaista hvala na tom podatku koji ne treba biti zanemariv pogotovo kada govorimo o ovim stvarima posljedica je toga da će se još žešćom i većom represijom upirati upravo na one koji su na dohvatu represivnim tijelima, policiji, Državnom odvjetništvu, kasnije sudovima i kasnije u penalnim institucijama a to su upravo oni kažem koji su žrtve, koji koji obvezuju društvo da ih liječi, da ih upozorava, a i zaštiti i od onih koji predstavljaju ugrozu, a ne samo za njih, nego upravo to su ja mislim pitanja više i nacionalne sigurnosti. Ponavljam, zar je sudbina naših mladih da radi na crno, a troši na bijelo? **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo sada repliku uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. Hvala lijepa. Kolegice Ingrid Antičević Marinović u želji za, u svojoj ste raspravi u želji za rasterećenjem pravosuđa i ukazujući tko tu ispašta u onome dijelu mogu se složiti s vama da je u svakom slučaju da bi narko dileri trebali odgovarati da su krivi. Ipak izražavajući i cijelo dopodne ponavljajući želju za rasterećenjem pravosuđa i dekriminalizacijom lakih droga, željela bih vas podsjetiti da trend u 2008. godini u tretmanu osoba liječenih tijekom 2008. godine se nalazi 445 učenika i 306 studenata. Neću spominjati ove odrasle za koje smatram po dobi, sami odgovorni za ono što čine, ali evo zbog ovih mladih, zbog toga što se spušta sve više dobna granica prvog uzimanja i susreta sa drogom i postojanja ovisnikom, da ipak snosimo i sami odgovornost svim ovim izrečenim riječima danas, jer ovoliko puta spomenuta dekriminalizacija 150 tisuća osoba koje puše lake droge i sve što smo govorili i sami pridonosimo i pozivamo i pozivamo mlade da droga nije zlo, a istovremeno sami govorimo i svjesni koje zlo nanosi, kako mladima, kako osobi, tako obitelji i cijeloj društvenoj zajednici. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa jel se mi ne razumijemo, ili se mi ne slušamo? Dakle nitko ne govori da je mala količina droge opasna, da je i svaka vrsta droge opasna. Pa to nije sporno. Sporno je to što se to ne smije naći u Kaznenom zakonu, nego u nekim drugim zakonima, u Prekršajnom zakonu, u mjerama upozorenja, u liječenju, u obveznom liječenju. U tome je stvar. Kazneno zakonodavstvo mora biti rezervirano za najpogibeljnija društvena ponašanja. Ponavljam. A to su oni koji njima nabavljaju drogu, koji je proizvode, koji se udružuju i koji su, vidimo stvari kako su postavljene, želim vam dokazati i pokazati, ma na kraju krajeva to vam govori izvješće o radu državnih odvjetništava, to su vam suci, sudbena vlast se nekoliko navrata i to preko svojih najeminentnijih predstavnika javila. Struka vam govori da upravo kada je u pitanju, kad su u pitanju male količine droge, kazneni postupak nije najbolje rješenje, oni vrlo oprezno govore kad su nastupili pred Saborom, pa i pred Vladom, podnoseći svoje izvješće. vi ne želite čuti struku. Mi ne šaljemo time poruku, nego razlikujemo bitno od nebitnog. To vam je ista stvar kao da ne biste kažnjavali za ubojstvo, ali za iščupanu dlaku, vlas bi itekako. Zahvaljujem. I imamo još jednu repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Ja stvarno mislim da u Hrvatskoj postoji politička volja da se napravi maksimum u obračunu sa drogom, odnosno da se smanji zlouporaba opojnih droga. Međutim mislim da ta politička volja ne dolazi do punog izražaja zbog različitih ideoloških, pa ako hoćete i svjetonazorskih ograda. Pa možda i dijelom neznanja. Zato ja kolegice Ingrid bi predložio i to je možda pravo rješenje da Vlada pokuša se izdignuti iznad politike i da pozove 10, 20 eminentnih stručnjaka na ovom polju i da im da da zapravo koncipiraju i zakonsku i svaku drugu priču u borbi protiv droge. Međutim, očito evo slušajući ovdje raspravu gdje govorimo o tome da sve počima s pušenjem, o tome gdje se zlonamjerno izjednačava legalizacija i dekriminalizacija itd., itd., očito nemamo namjeru ni mogućnost da se u ovom Saboru slušamo i otvoreno razgovaramo. Mislim da mi u ovom Saboru moramo preuzeti odgovornost, a naša odgovornost su loši zakoni. I u tome je problem. Da mi imamo dobre zakone, onda bi vjerojatno ova rasprava išla drugačije, ali mi imamo loše zakone. I zato kolegice Ingrid ja ne vjerujem u veće iskorake dok se ne pokaže politička volja na način da se posluša struka, a ne samo deklaratorno da se ide u obračun s kriminalom.

Odgovori su uvijek isti, svaka droga je opasna, i to mora ostati u Kaznenom zakonu. Apelirate ponovo na političku volju da se vidi, da se pozovu stručnjaci koji se bave ovom problematikom, u onom kurativnom smislu, ali jednako tako u ovom represivnom, pa da se iznađu najbolja rješenja. Ni to nije nov prijedlog. Vi ste uporni u tome i to tako i treba učiniti. Ali se onda postavlja pitanje, i sada i sa pravom. Ako svi statistički pokazatelji pokazuju da ovaj put nije dobar, da unatoč tome dakle ovakvom forsiranju da ostavimo stvari kako su postavljene od 2004. godine nakon onog kratkog jednog razdoblja novele Kaznenog zakona iz 2003. godine, što to pokazuje? Da se ima onda u, dozvolite mi reći, suprotna politička volja. Ako pokazatelji pokazuju da smo neefikasni, da ni jedan gotovo iz vrha nije odgovarao. Jer oni su donatori. Njih na gala večerama možete vidjeti, sa pozamašnim svotama. Jer se ti putovi prepoznaju. Jer znaju ih susjedi. Samo ih vlast ne zna. I oni ostaju, i oni su zaista zaštićene, jer u redovnoj zakonskoj proceduri, sudbenom postupku oni su zaštićeni na ovakav način. Jer nemate svjedoke, a sada Vlada lijepo propagira onaj odličan program u zaštiti svjedoka koji se ohrabre svjedočiti, pogotovo kod teških kaznenih djela "nema pravde bez svjedoka", a ovdje se svjedoka, dragocjenog svjedoka osudili na kaznu 3 godine i osudili ste ga na šutnju, na omertu. Taj zakon u Hrvatskoj treba prestati. Možda je najbolji način da prestane kod ovoga. Zahvaljujem. Nastavljamo s pojedinačnom raspravom. Uvaženi zastupnik Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Droga je zlo i s tim zlom smo u ratu, a taj rat gubimo. Droge je sve više, konzumenata je sve više, a mi smo sve nemoćniji. Pa se moramo logično zapitati zašto je tome tako. Prvo, ne govori se istina. Evo kolega Rošin, i mnogi drugi ovdje kažu Vlada je učinila što je u njezinoj moći. Vlada je donijela strategiju, donijela je akcijski plan, provodi akcijski plan, i zato je uspješna. Pa nije uspješna zato. Ako je konzumenata sve više, ako je droge na tržištu sve više, a Vlada je donijela i provodi strategiju i akcijski plan onda to znači da ni strategija ni akcijski plan ne valja i da je posve uzaludno provoditi jednu lošu strategiju i loš akcijski plan. Jer provedba te strategije i tog akcijskog plana vodi dalje u poraz u ovom ratu s drogom. Dalje, govori se o ovom problemu nelogično pa se kaže: "gledajte svaki i onaj najteži ovisnik heroinski počeo je sa jednim jointom." Pa to je točno, ali to ne znači da svatko tko zapali jedan joint će završiti kao teški ovisnik. Jer to je slično umovanje kao kad kažete gledajte svaki sveučilišni profesor počeo je tako da završi prvi razred osnovne škole. Pa to je točno, ali to ne znači da svatko tko završi prvi razred osnovne škole da će biti sveučilišni profesor. Svaki teški alkoholičar počeo je s jednom čašicom alkohola, pa točno, ali to ne znači da svatko tko popije čašu alkohola će završiti kao teški alkoholičar. Ali zašto se ovako govori o tom problemu? Jer je to jednostavnije, jer mislimo da smo nešto napravili kad smo rekli takvu jednu nelogičnu rečenicu, a nismo napravili ništa. Jer imamo opravdanje pred samim sobom kad tako paušalno, kad tako površno, kad tako s dubokim nerazumijevanjem govorimo o velikom problemu. Pitanje je tko je nama ovdje neprijatelj ako smo u ratu? A trebali bi biti u ratu s drogom. Ja se bojim da je Vlada odredila krivog neprijatelja. Jesu li nama neprijatelji ovisnici, konzumenti ili je neprijatelj organizator trgovine trgovine drogom? Ako su ovisnici, ako su konzumenti a onda je i strategija i akcijski plan su izvanredni i Vlada je fenomenalno uspješna jer taj rat protiv konzumenata Vlada uspješno dobiva. Ali ako su nam organizatori trgovine drogom, a oni bi nam trebali biti neprijatelji, ako su nam oni neprijatelji onda rat gubimo. Evo kako, evo podataka koji to potvrđuju. U ukupnom kriminalitetu vezanom za zloupotrebu opojnih droga 75,1% se odnosi na posjedovanje. Preko dvije trećine. Kod dosuđujućih presuda uvjetne su 62,2%, novčane kazne 26,7%. Tu se pravosuđe obračunava s tim Vladinim neprijateljem, s konzumentima, a od ukupnog broja optuženih za sve oblike djela, za udruživanje za preprodaju droge, na to, na udruživanje za preprodaju droge otpada svega 5%. To je uspješnost Vlade, to je uspješnost strategije i to je uspješnost akcijskog plana. On je uspješan 5%. Dakle, od ukupnog broja optužbi samo 5% je protiv onih koji su organizirali, koji su se udružili, koji su stvorili kriminalne organizacije da bi se bogatili na preprodaji droge. I sad se tu u Saboru govori kako je Vlada uspješna i kako je napravila sve što je u njezinoj moći. Što je sa edukacijom? Smanjena su u ovom proračunu sredstva za 40%, eto to je Vlada napravila. Smanjila je sredstva za 40% za edukaciju po školama. Tako se Vlada bori protiv droge, to je slika i prilika ove Vlade. To je slika njezine uspješnosti i njezinog stvarnog htijenja, volje da se uhvati u koštac sa ovim zlom. Zalagao sam se i zalažem se da se uvede obavezni predmet u osnovne škole koji bi se zvao ovisnost. Od prvog razreda osnovne škole, svih 8 razreda. U srednjoj školi sva 4 razreda. Obavezan predmet ovisnosti jer nije to samo droga, tu je nikotin, tu je alkohol, tu su nove ovisnosti, ovisnosti o televiziji, ovisnosti o mobitelu, o kocki, o internetu. Nove opasnosti, novi izazovi. Kada bi Vlada došla s takvim prijedlogom i za to osigurala sredstva e onda bih ja povjerovao toj Vladi da ona stvarno misli ozbiljno se uhvatiti u koštac Ali kad ona smanjuje sredstva u proračunu ionako mala, ionako bijedna, za 40% onda ja toj Vladi ne mogu vjerovati. Što je sa Poreznom upravom? Pa drogom se trguje zbog zarade. Pa taj novac negdje završi, pa od tog novca se grade nekakve kuće, pa se kupuju nekakvi brodovi. Što radi porezna uprava? Što radi USKOK koji se mora boriti protiv organiziranog kriminala, a ovo jest organizirani kriminal i organizirani kriminal mora biti naš najveći neprijatelj, ne konzumenti. Jel netko ikad u ovoj zemlji ispitao kako je bivši premijer i od kojeg novca kupio kuću, sagradio kuću ili kupio u Zagrebu? Jel netko iz porezne uprave došao i rekao "Kolika je tvoja zarada bila? Koliko si poreza platio i koliko ti je ostalo novaca da možeš tu kuću kupiti?" E prijatelji dragi dok se to pitanje ne postavi u ovoj zemlji nema borbe ni protiv organiziranog kriminala, ni protiv korupcije, ali ni protiv droge. Porezna uprava, USKOK, ali i svaki od nas ovdje izabranih mora postaviti takva pitanja. Od Sanadera pa na dalje. Samo tako ući ćemo u trag ovom prljavom novcu, zarađenom na životima djece. Što je napravila policijska uprava? Zašto nemamo pred osnovnim školama policajce u civilu? Zašto tamo ne love dilere? Ništa, ništa od toga. Imamo strategiju i akcijski plan koji Vlada provodi pa je navodno zbog toga uspješna. Ako se mi ne fokusiramo ako ne okrenemo oštricu svoje borbe, ako se ne uozbiljimo u ovome, droge će biti sve više i sve će više djece stradati. I to će biti odgovornost ove Vlade, odgovornost onih zastupnika koji ovdje govore droga je droga, a sve je to isto. Lovimo konzumente, ovisnik se postane s prvim džointom. Svi ti koji tako umuju i koji tako pristupaju ovom problemu, pomažu tom narkobosu, da zaradi još više. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupniče, ne možete i nemate pravo nikoga prozvati u ovom Saboru da sa svojom raspravom potiče ili pomaže da dođe do povećanje potrošnje droge. To nitko nije izrekao u ovom i ne dozvoljavam da niti da vi to kažete I izričem vam opomenu zbog te vaše izjave. Hvala lijepa. A sada imamo tri replike. Prvi je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić napravili ste zaista odličnu usporedbu u situaciji borbe protiv korupcije i situaciji borbe protiv zlouporabe opojnih droga. Jer i u jednom i drugom slučaju imamo čitave stranice knjige ispisanih strategija i akcijskih planova, a rezultati su da u mrežu i u prvom i malom slučaju upadaju male ribe, a krupne ribe ostaju debelo, debelo nezaštićene. Izvrsna je vaša usporedba rada Ureda za sprečavanje pranja novca, Porezne uprave, jer smo imali slučajeva da su dileri prijavljeni kao kućne pomoćnice na Zavodu za zapošljavanje, a da su imali ogromne viletine, bazene, a da to nitko nije primijetio, što je zapravo vrlo zanimljivo. No ono što posebno želim naglasiti, izgleda da netko namjerno napraviti razliku između dekriminalizacije i legalizacije. I dozvolite da vam citiram još jedanput jer je ostalo neprimijećeno što je rekao kolega Picula. Od kako su u Portugalu dekriminilarizirane droge, broj uličnih predoziranja sa 400 pao je na oko 290 slučajeva godišnje, a broj zaraženih HIV-om dramatično je pao sa skoro tisuću 400 koliko ih je bilo 2000. na 400 u 2006. Dekriminalizacija pokazalo je istraživanje nije imala utjecaj na porast konzumenata već na porast broja osoba na liječenju. Dekriminalizacija droga i legalizacija često se poistovjećuju. Legalizacijom se kompletno uklanja kazneni progon za proizvodnju, prodaju i konzumaciju droge, dok se dekriminalizacijom kazneno ne procesuira samo konzumiranje i posjedovanje malih količina droge za osobnu upotrebu, a sve ostalo je zakonom zabranjeno. Dakle, u javnosti se pokušava poistovjetiti dekriminalizacija i legalizacija što je potpuno suprotno. A potpuno za kraj zaboravlja se da u Hrvatskoj u ovom trenutku najveći problem je alkoholizam mladih. A direktno je znanstveno dokazano da osnovci, srednjoškolci koji konzumiraju pojačano alkohol kasnije u većem postotku se odaju heroinu i kokainu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Odgovorit ću ja vama kolega Jovanoviću i izvrći se opasnosti da dobijem i drugu opomenu, a druga opomena znači oduzimanje riječi govorenja na ovu temu. Kada se zanemare činjenice koje znanost stavlja pred nas, kada se uporno odbija prihvatiti ovo što ste sada iznijeli o dekriminalizaciji lakih droga, što je znanost potvrdila ne politika, ne predlažemo vi, Lučin, ja, SDP zato što nam je to tako zgodno za raspravu. Kada se to odbija prihvatiti onda znači da se mreža koja se postavila da u nju uđu narkodileri, namjerno skrojila tako da ima velika okna. Namjerno. Pa kada kažem da onaj tko to namjerno radi, tko uporno odbija promijeniti zakon, tko uporno odbija primijeniti znanstvena dostignuća u tom zakonu, da on ne radi ništa drugo nego pomaže organiziranom kriminalu da zarađuje na drogi. Jer se policija iscrpljuje u hvatanju konzumenata, umjesto da se bori protiv organizatora. Ponavljam, dakle ono što sam rekao svako onaj tko sebi dopusti da ovom problemu priđe paušalno, svako onaj tko sebi dopusti da odbija znanstvena dostignuća primijeniti u u zakonodavstvo, u propisima, svaki onaj, svaki takav pomaže narkodilerima. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Sada ste vozili na rubu ivice.

na ovoj ne hrabrosti, nego dužnosti, vama je dužnost zastupnika da govorite istinu. Pa i onda kada je istina u hrvatskom društvu, a često i u Hrvatskom saboru prognana i zbog čega se dobivaju adekvatne sankcija. Ja vam na tome čestitam. I na taj način hrabrim i sebe i vas, a i sve ostale da govorimo istinu, jer smo pozvani govoriti istinu. Naravno, neki se uzbude kada se spomenu riječi pravednost, istina, duhovi tu rad, i to je razumljivo. Ali dobro njih prepuštamo za sada samo njihovoj savjesti. Međutim, ovaj podatak koji je alarmantan, koji je objektivan koji nije ništa proizvoljno, gdje smo se svi imali prilike upoznati s tim podacima i o njima polemizirati i o njima nešto reći, da sve zatvorske kazne koje su izrečene, gotovo 30% izrečenih sankcija izriče se upravo za posjedovanje ili ono najbagatelnije djelo trgovine drogom. To je ono kada jedan jadnik iz ulice doda onom drugom susjedu. To je ta trgovina i kada ste govorili o ovih 5%, da je samo 5% trgovine drogom, onda se tih 5% ne odnosi na narkomafiju, na narkodilere, na kartel, na njihove upravljače, proizvođače i uvoznike. Nego se odnosi upravo jer je to zakonski stipulirano, trgovci drogom postaju upravo mladić i djevojka kada podjele jedan džoint. To je tih I pravosuđe vam je jasno reklo, odaslalo poruku, da mora njih kazniti tri godine i gdje ih poslati, u ove hrvatske kazamate koji upravo onda zbog nepriličnih, neadekvatnih uvjeta uvjeta postaju škole, jer im se ne može adekvatni tretman pružiti koji oni zahtijevaju, pa čak i po sudskim odlukama. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dalje još jednu još jednu repliku. Uvažena zastupnica Biljana Borzan. Izvolite. **Borzan, Biljana (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo gospodine Staziću u potpunosti se slažem sa vašom raspravom. odnosno dao naglasak na onaj dio vaše rasprave vezano za korupciju a ja bih usporedila vezano sa općenitim načinom funkcioniranja u Hrvatskoj kako je sve nekako okrenuto naopačke. Kako je predloženo i promatra se problem droge tako se promatra i problem u zdravstvu. Dakle, naša se Vlada konstantno ponaša po principu bolje liječiti nego spriječiti. Kada dođe do problema onda se promatra je li 5 ili 6% smanjenje bilo pa kažemo da smo bili uspješni a ako je bilo povećanje onda nastojimo opet nekako pokazati da nismo bili jako neuspješni. Dakle, sve je napravljeno naopačke mislim da ti nekakvi principi od onoga bolje spriječiti nego liječiti su toliko već stari i uvriježeni i svima poznati da zaista se čovjek zapita je li namjerno su stvari postavljene na ovaj način na koji su postavljene. Mene to sve skupa podsjeća na to, reći ću nešto slikovito, kao da imate biljku koja je bolesna i umjesto da ju srežete u korijenu jer se bolest more proširiti i na susjedne biljke vi otkinete svake godine određeni postotak bolesnih listića i time se hvalite kako ste napravili veliku stvar umjesto da naprosto srežete stvar u korijenu. Ovo što se pokušava stvoriti dojam da SDP promatra lake droge u jednom drugom svjetlu i ne vidi problem lakih droga to apsolutno nije istina. Te se stvari ne mogu izjednačiti i nije isto biti diler i dakle djelovati na stvar od korijena i biti dijete sa jointom u džepu.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 Ljudi svi mi koji smo roditelji pa recite mi jednoga koji ako ima dijete u adolescentskoj dobi čiji najveći roditeljski strah ali apsolutno najveći nije pred tim da mu dijete posrne pred izazovom droge. Pa zar mislite da bi netko u SDP-u zagovarao dekriminalizaciju lakih droga neodgovorno jer nismo svjesni tog problema. Zar stvarno možete ovu raspravu jednom od najvećih zala na taj način banalizirati. Predlažemo metode za koje vjerujemo da će biti efikasnije jer ove su neefikasne, pa to se vidi iz aviona. Predlažemo da promijenimo taktiku, da promijenimo način ratovanja, da promijenimo oružje ne zato da bi se dopali konzumentima da glasaju za SDP nego zato da budemo efikasniji kao društvo, zajedno da budemo efikasniji protiv tog najvećeg zla. Pa kad vi to tako banalizirate ove naše prijedloge onda je veliko pitanje da li to radite iz potpunog nerazumijevanja ili to radite uistinu zato što ne želite obračun s tim kriminalom, što ne želite da se sazna kako je tko kuću kupio i od kojeg novca. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Mislim da ipak moram reći i intervenirati na neke stvari ovdje. Ja sam vidio puno razorenih obitelji jer sam bio ministar unutarnjih poslova u ono vrijeme kada su se stvarali prvi odjeli u policiji u borbi protiv droge. I znam koje je to zlo, ali nemojte da u ovom Saboru bude pokušaja da netko je veći borac ili manji borac za borbu protiv droge. Onaj tko bi i u primisli mogao biti protiv borbe protiv droge taj zaista nije zavrijedio da sjedi ovdje, a takvih ovdje nema i nije mjesto da politizira nego da se rješavaju ti problemi jer da i svijet ima s time velikih problema govori vam ova borba u Meksiku gdje je 15 tisuća vojnika uključeno sa policijom da bi se borili protiv narko bossova odnosno protiv onih koji se bave tom drogom. tome, ja bih vas molio idemo prema kraju sa raspravom da se ne proglašava i da se ne etiketiraju oni koji samo drugačije razmišljaju. Uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege. Vrlo je teško reći barem općenito od onoga što nije danas tu rečeno, da je droga veliki problem, da je možda droga nakon neimaštine, problema ljudi, ratova problem s kojim se danas nisu pronašli adekvatni odgovori odnosno gdje traje permanentna borba društva, država, zajednica protiv tog problema. Problem proizvodi ogromne probleme pojedincu, porodici, društvu, samim time i ekonomiji i proizvodi velike štete i tu se danas svi slažemo Međutim, oko metoda kako bi se trebali još efikasnije suprotstaviti toj pošasti, tom problemu tu se vjerojatno razlikujemo ali uvjeren sam da to sve što radimo danas je da nađemo kvalitetnije, bolje, efikasnije i produktivnije mjere kako se suprotstaviti tom zlu koje se zove droga. Problem droge je prisutan oko nas. Najgore je da zabijemo glavu u pijesak i kažemo on ne postoji. Najgore je da nas statistike zavaraju ili zavaravaju. Međutim, kad smo svjesni ja se nadam da je problem koji raste, kojega još uvijek nismo počeli smanjivati a kamoli dotući ili pobijediti. O tome govori veliki biznis koji se događa u cijelom svijetu, veliki novac, biznis koji ima vjerojatno najveće trendove rasta u prihodu. I prema tome, samim time govori da je taj problem prisutan i među nama. Međutim, problem bez obzira na strategiju, akcijski plan ja moram reći odmah u startu da ove izmjene i dopune zakona podržavam utoliko jer su napredak na tri stvari koje smo locirali, koje su bitnije a to je da rješava pitanje odnosa prema kemikalijama uništavanja droga. isto tako u terminu koji nije samo monotehnički odnosno nomotehnički, a radi se o tome da sada razgovaramo o drogama. Da bi riješili taj problem, sa dva način se rješava, prevencijom i represijom. Prevencija, prevencija, prevencija i prevencija i na prvom mjestu, ja neću kvantificirati odnose između prevencije i represije, ali prevencija je ključna. Ključna kao u mnogim stvarima kad su prisutne određene deformacije ili anomalije. Prevencija koja mora početi od rođenja djeteta danas, prevencija koja se mora koja se mora implementirati kroz obitelj, koliko se to može, kroz odgojne ustanove, vrtiće, škole osnovne i srednje, fakultete itd., institucije, udruge i tu je uloga društva, politike pa u konačnici i Sabora kao najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Hrvatskoj. Da bi se mogli adekvatno boriti protiv toga, prevencija mora biti osmišljena i prevencije nikad dosta u tom dijelu. Svjedoci smo danas da Svjedoci smo danas da obitelji imaju problema, porodice imaju problema, ekonomska situacija je takva, kriza je u našem društvu i vrlo plodno tlo za korištenje droge. Ja ću govoriti o drogi kao takvoj i taj termin upotrebljavati. Droga koja se koristi ne samo iz znatiželje ili iz potrebe nego i droga koja se koristi, to ne znam da li je danas tu rečeno, da se pobjegne od problema jer droga ipak utječe na čovjeka na način da mu stvarnost, koja zna biti loša, pogotovo danas, pričinjava ljepšom, boljom, kada sve izgleda kao što bi netko rekao ružičasto. Prema tome, u prevenciji moramo činiti i u prevenciji imamo prostora za učiniti. Što se tiče represija, represija i ono što danas razgovaramo, ja moram explicite reći da dekriminalizacija u onom dijelu o kojem mi govorimo i o kojem ja govorim sada ne znači legalizaciju droge ne znači legalizaciju droge nego znači samo utoliko da vidimo koja metoda, s obzirom da je problem koji je prisutan i koji raste, bude efikasnija da to zlo iskorijenimo. Svi ćemo se složiti, sada je potpredsjednik Sabora maloprije rekao da 15 tisuća vojnika se u Meksiku i u zemljama srednje Amerike borit protiv droge. Da, bore se protiv toga, bore se protiv uzgajivača droge, znači protiv proizvodnje. Mi na sreću, ne nažalost, na sreću nemamo izražen taj problem da se moramo boriti protiv proizvođača iz inih razloga, uostalom i zemljopisnih, ali imamo i mogućnosti i imamo problema sa dilanjem droge, sa prometom droge, znači sa dolaskom droge na naše prostore, sa prometom droge i u konačnici sa konzumentom. I tu bih vrlo jasno želio reći da najveći problem u društvu je dolazak i promet droge i to apsolutno je kriminalno djelo i tu treba biti poanta represivnoga aparata da se suprotstavlja tom problemu droge upravo na taj način. Što se tiče konzumenta, konzumenta kao takvoga, ja ga bar tako shvaćam, kao pacijenta. Konzument je pacijent, on je osoba koja ima problem i na sreću danas medicina ima odgovore na to. Jest da traje dugo, da je problematično rješavanje, međutim to su u pravilu pacijenti kojima se može, treba i mora pomoći. Upravo zato uloga represivnog aparata ne smije biti poanta i suština, odnosno akcent, a ono što smo svi prije slušali brojke, neovisno otkud su dolazile, upravo prema konzumentu, prema onome tko je imao u džepu znači drogu i prema onome koji je imao da li za osobnu potrebu, pa ja ću napravit distinkciju, čak i onoga koji je bio prisiljen jer nema novaca, a ne može se odmaknuti od ovisnosti droge pa i dila ili prometuje s drogom da bi sebi nabavio drogu, da bi mogao je konzumirati. On je po meni i tu ćete se svi složiti, bolesnik. Prema tome, ne radi se o organiziranom trgovcu i organiziranom dilanju. Zašto to govorim? Pa zato što danas je represivni aparat i po postotcima koje smo čuli, upravo akcenat dat na konzumenta. Nažalost, a znam pouzdano, imate primjer gdje se radi o mladom konzumentu droge iz inih razloga gdje su familije razorene, gdje je strava, gdje se ne može ni opisat što se dešavalo sa naporima roditelja, nažalost vjerojatno i usamljenima gdje društvo u ovoj situaciji, pogotovo ovih naših 18 godina mogu prihvatiti i opravdane razloge gdje nije možda mogao bit fokus prema tom problemu. Znači gdje je problem, gdje se radi o osobama koje nisu kriminalci, odnosno koje nisu učestvovale u nikakvim kriminalnim djelima osim konzumiranja i posjedovanja droge, da su oni osuđeni, da se oni nalaze u zatvoru. I tu prihvaćam, pošto se radi o osobama koje su onda u tim i takvim institucijama, gdje ćete se složiti, služe kaznu uz kriminalce, uz ljude koji su napravili da li ovakva, onakva ili teška krivična djela do ubistva, pogodno tlo upravo da tek onda dođe do deformacije takvih osoba. Zašto to govorim? Pa zato što bi takve osobe, i tu ću završit, trebale biti tretirane kao pacijenti i bit upućene u institucije, da li su to ovakve ustanove, udruge itd., komune, da se pokušaju spasiti jer je medicina rekla nažalost, dugo traje da se mogu spasiti. Prema tome, represivni aparat mora biti fokusiran na biznis, na one koji zarađuju i koji donose nesreću familijama, porodicama odnosno društvu, a konzumente ako nisu u tom dijelu počinili kriminalna djela moraju biti fokusirani kao pacijenti i pokušati im pomoći, normalna stvar. I tu moramo tražit rješenja oko propisa. I završavam, slažem se, to mora biti produkt rasprave, a tu znamo mišljenja već i pravnih stručnjaka i kriminalista itd. što predlažu. završavam, već sam rekao tri puta, ali sada ću reći zadnji puta, dekriminalizacija u tom kontekstu tražiti rješenja da, a legalizacija droge ne. Hvala. Zahvaljujem. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. Izvolite. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Pa evo uvaženi kolega Kozlevac, htio sam samo reći danas smo čuli jako puno teoretiziranja o prevenciji, a da nitko vjerojatno nema predodžbu kako to napraviti. Reći ću vam gotovo iz prve ruke. Po školama je organizirano, iako tvrdite da ništa se ne radi, organizirane su poprilično dobre dobre rasprave o drogu. Čak su dovedeni i liječeni ovisnici, bivši liječeni ovisnici i mogu vam reći da rezultat je bio sve ono što nismo očekivali, ne što smo očekivali. Dakle, mnoga djeca su se zainteresirala, mlađi. Dakle, ne samo mlađi uzrast nego i stariji zainteresirali se i bilo je komentara pa kad se on uspio izliječiti zašto ne bi i mi uspjeli. To je jedno. Drugo, ako govorimo o da treba hvatat samo one sa hajde dilere itd. pa znate čuli ste, bezbroj puta ste čuli da dileri sa sobom nose izuzetno male količine. Prema tome, u svakom slučaju svaki diler će se izvući da je ovisnik. Prema tome, ovdje ništa. A ako znamo ovo što smo čuli malo prije, ako znamo tko su ti veliki koji stoje iza malih onda nam je dužnost da kažemo. To je taj i taj, a ne da ovdje pričamo priče o nečemu o čemu očito ne znamo. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. **Kozlevac, Dino (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega zastupniče. Ja s obzirom na prirodu svoga posla jako dobro znam što je prevencija i preventiva, jer sam po osnovnoj edukaciji vatrogasac. I kad bih pošao sa tom pretpostavkom da moramo ljude učiti kako do nesreće i do požara ne dođe, da će netko nastat piroman ako u nekom postotku će nekoga zaintrigirati. Ali ogromna većina ljudi shvati o čemu se radi i tako se ponaša. Prema tome, kad govorim o prevenciji droge, odnosno o prevenciji, onda govorim o edukaciji. Slažem se, ali vi niste spomenuli edukaciju roditelja, edukaciju odgovornih osoba u institucijama, ustanovama, školama, nastavnika, pedagoga, a prvenstveno na roditelje. Znate kad su se roditelji prvi puta susreli sa tim problemom? Pa kad im je dijete, kad su počeli imati problema sa djetetom, onda su se tek susreli s tim problemom. Ima prostora, možemo raditi kroz razne udruge, institucije, škole, kroz roditeljske, mislim kroz instituciju roditeljskog sastanka ako hoćemo. Evo tu ima prostora. Evo na tu prevenciju sam mislio kolega, a da ne govorim o medijima i medijskoj prisutnosti. Nisam mislio da malo djetetu sa 7, 8, 10 godina objašnjavamo što je droga i da je nekome sve ružičasto. Slažem se da će ga zaintrigirati da vidi i on kako je to ružičasto. Međutim, o problemu govorim koji nastaje u društvu. Treba educirati ljude. Hvala. o kojoj ste u svojoj raspravi puno govorili i koju ste jako puno puta spomenuli. Naime, razmjeri konzumiranja droge i svih drugih vrsta ovisnosti su zapravo jedno naličje ili druga strana medalje aktualne stvarnosti. S jedne strane borba za profit. Dakle, da se ima što više, a s druge strane borba za preživljavanjem. Jer je na žalost sve više onih koji nemaju ništa ili gotovo ništa ostavljaju upravo roditeljima koje ste vi spominjali sve manje vremena za odgoj i za brigu o djeci. Isto tako i preobimni školski programi o kojima ćemo zasigurno danas popodne govoriti puno više kad ćemo raspravljati o ponuđenom Zakonu o udžbenicima. Dakle, ti školski programi ostavljaju sve manje prostora i školama za odgoj, a znamo da su škole primarno odgojno, pa tek onda obrazovne institucije, odnosno ustanove. sve manje smo s djecom, sve manje odgajamo, nemamo vremena živjeti s djecom i nemamo zapravo vremena učiti ih pravim vrijednostima i to je ono što otvara prostor za sve vrste ovisnosti od droge preko alkohola, pa do cjelodnevnog sjedenja pred kompjuterom.

dalje na raspravu pojedinačnu. Uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Rasprava o jednome zakonu koji je relativno kratak traje već četiri sata i to o zakonu kojim se mijenja postojeći zakonski tekst protiv kojega ni jedan zastupnik u dosadašnjoj raspravi nije iznio ni apsolutno ništa. Dakle, sve odredbe koje nam je predlagatelj ponudio, a tiču se prije svega usklađenjem sa sustavom zatim pojačanjem i pooštrenjem sustava kontrole nad prekursorima, odnosno onima koji ih proizvode i koriste. Zatim, dodavanje odredbe kojom se daje mogućnost uništenje droge, zaplijenjene droge i prije pravomoćnosti presude ili rješenja. Sve su to odredbe, odnosno nova rješenja koja su pozdravili svi zastupnici, odnosno neki ih uopće nisu spominjali. I sve su to odredbe koje su dobre odredbe. Na žalost neke od njih smo tražili ovdje u raspravi lani i preklani, pa nam je rečeno da to ne dolazi u obzir. Evo sada je predlagatelj poslušao što je rekla grupa stručnjaka koja se ovim problemom pozabavila malo ozbiljnije. Ali ako je to već tako, postavlja se pitanje čemu onda rasprava četiri sata? Je li to stvarno rasprava u kojoj će se zastupnici slušati sami sebe, jer vole slušati sami sebe ili je to samo zbog toga što su kamere bile uključene. Nije istina. Gospodin Golem, koji je nadam se slušao ova četiri sata, a nije bilo lako može odavde otići sa vrlo važnim informacijama. Ta rasprava svjedoči da koncept nije funkcionalan. Ta rasprava svjedoči da onaj tko predlaže zakone mora zagrabiti ozbiljnije u promjenu paradigme. Nekoliko puta je rečeno. Čim se spomene riječ dekriminalizacija iz konzervativne političke paradigme stiže odmah pljuska da se radi o legalizaciji. To je podmetanje teza i to treba sto puta ponoviti, očito, da bi konačno sjelo. Razgovor o dekriminalizaciji lakih droga je posve legitiman razgovor kao što su i teze protiv toga posve legitimne, ali nije legitimno podvaljivati da se radi o legalizaciji. To su dva potpuno suprotna pojma, jer u konkretnome slučaju kad se traži rasprava o dekriminalizaciji traži se samo da posjedovanje i korištenje zanemarivo malih količina droge bude prebačeno iz kaznene u prekršajnu zonu i njen .../Govornik se ne razumije./... A ovdje se stvara fama da će se time povećati silno broj konzumenata, da će se povećati broj ljudi koji će doći pod udar ponude i da će popustiti. Zašto se spominju ovi primjeri Italije, Španjolske, Portugala? Prije svega zato što su imali daleko veće i izraženije probleme nego što ih imamo mi bez obzira što smatramo da probleme koje imamo mi u zlouporabi droga nisu uopće mali, zanemarivi čak štoviše. Ali kad je već tako, kad su oni koji su se suočili s ovim problemom puno ozbiljnije nego mi, i kad u tome imaju puno dulju tradiciju nego mi, procijenili da treba promijeniti paradigmu i da treba pristupiti jednom novome modelu suzbijanja tog zloupotrebe samih droga. Zašto se ne ugledamo na pametnije od sebe? Zašto nam je uvijek onaj koji je gori od nas nekakvo ravnanje? Nije grehota učiti od boljih, pametnijih, uspješnijih i onih koji idu unaprijed, ali dok god u Hrvatskome saboru ne bude dominantna liberalna paradigma u ovome slučaju, nego konzervativna, nećemo mijenjati taj pristup, i to je jasno. Mi možemo govoriti koliko god hoćemo i što god hoćemo, to se promijeniti neće. Pogledajmo što se događa. Mi ove sitne konzumente trpamo u zatvore koji su ionako prekrcani i uzimamo prostor za ove krupne lupeže koji više nemaju gdje leći, odnosno sjesti, a evo u zadnja doba nešto je malo veći red pred vratima zatvora. I što se događa? Te jadničke koji su sitni konzumenti, koji nisu čak niti ovisnici, guramo u ralje jednoga sustava u kojemu ako ništa drugo no caruje droga. Pa šta smo mi slijepi ne vidjeti u izvješćima o radu hrvatskoga zatvorskoga sustava koliko je izražen problem s drogom upravo u zatvorima? Zatvori su mjesto na kojemu možete najjednostavnije doći do droge. S druge strane, ti cirkusi koji se priređuju tzv. suđenjima velikim ribama, oni su stvarno postali smijurija. Pa pogledajte kako izgleda suđenje ovom čuvenom narkodileru sa Korčule. Kako je to sve skupa išlo i kud je završilo. Pa to je saga u nastavcima i …/Govornik se ne razumije./… vidljivo da postoje načini da se izmigolji iz toga sustava kažnjavanja i da se smije u brk čitavoj naciji. i 50 milijuna kuna godišnje košta državu to što se bavi uglavnom sitnim konzumentima koji da su prekršajno kažnjeni još bi donijeli prihod državnome proračunu, a ne trošak. Kad bismo te novce uložili u sustavnu borbu protiv krupnih riba, a moramo znati da smo na toj balkanskoj ruti ne samo izloženi tome da se droga nudi našim građanima, nego mi snosimo odgovornost i za gotovo pola Europske unije, jer ta ruta ide preko našeg teritorija i sve što prođe kroz Hrvatsku dalje završi u Europskoj uniji. I baš zbog toga nitko me ne može uvjeriti da Republika Hrvatska sa dobro osmišljeno decidiranom politikom na ovome području nije u stanju ostvariti puno konkretnije, ako hoćete i kompleksnije projekte u suradnji s Europskom unijom. Ja sam siguran da bi Europska unija imala itekako sluha za zajedničke projekte kojima bi se stalo na rep i na put ovim velikim krijumčarima, jer znaju da 90 ili čak 95% kompletne droge koja prođe preko teritorija Republike Hrvatske završi u njihovom dvorištu, optereti njihov zatvorski sustav, njihov krim milje i njihov zdravstveni sustav. Netko je, spomenuli su mnogi kolege prevenciju. Ja vas lijepo molim pogledajte službene izvještaje o toj prevenciji. Pogledajte koji postotak dječje, školske populacije obuhvaćen redovitim predavanjima, kazališnim predstavama, akcijama koje poduzimaju policijske uprave. Pa to je smiješno. Pa koga mi zavaravamo? U jednoj županiji obuhvati se 10 do 15 razreda i mi kažemo da je to prevencija. O čemu pričamo? Pa to je 1 do 2% djece ukupno, koja uopće dobije informaciju. A mi mislimo da dijete koje u 8 godina osnovnog školovanja dobije jednom takvu informaciju ili jednom u četiri godine srednjeg školovanja, da je ono pokriveno, riješeno. Mi smo preventivno djelovali. Naprosto se radi o tome da te informacije valja stalno davati ili da budu dostupne. A gdje? Koliko imamo informativnih centara za mlade u Republici Hrvatskoj? pogledajte izvješća Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, koliko se novaca troši za te centre. To je sve skupa smiješno. I mi moramo biti toga svjesni. Mi snosimo odgovornost za tu paradigmu, jer ona se može promijeniti samo promjenom zakona u Hrvatskome saboru. I u tome smislu ne treba nikoga vrijeđati kad se kaže da smo mi odgovorni. Nije dobro ponavljati ove priče svake godine a ne dobiti feed back od onih koji su zaduženi da predlažu izmjene propisa. Ja se ufam i u to što je novi predstojnik ovoga ureda kriminalist po struci, čovjek za kojega znademo da se već 30 godina sustavno bavi suzbijanjem zlouporabe droga. I u tom smislu očekujem da će inicijativnost krenuti iz tog ureda konačno, na jedan ozbiljniji i radikalniji način. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Samo vas želim upozoriti na jednu činjenicu, a to je da hrvatska policija aktivno sudjeluje u međunarodnoj aktivnosti borbe protiv droge i da su mnoge akcije koje su bile i na teritoriju Hrvatske, a i diljem Europe i svijeta i hrvatska policija zajedno sa drugima činile zajedničku akciju u u tom naporu jer bez takve suradnje ne bi bilo ni ovih rezultata koji su do sada. I imamo zadnju pojedinačnu raspravu. Morat ćemo to ipak završiti do kraja. A to je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja sam, koliko sam mogao pozorno slušati gotovo sve ovdje koji su do sada govorili, i tvrdo sam ostao u nakani sačekati svoje izlaganje jer naprosto mislim da se na neka od ovih do sada izlaganja neke tvrdnje treba odgovoriti. Dakle, prije svega treba kazati na koji način mi na određeni način tumačimo iste podatke koji su nam svi dostupni i što u njima vidimo i na koji način, ja bih rekao čak, manipuliramo podacima. To je nedopustivo. Dakle prema podacima o liječenju zbog ovisnosti o psihoaktivnim drogama situacija je relativno stabilna u Hrvatskoj. Dakle relativno stabilna. Čije je to stajalište? To nije stajalište Ivana Bagarića, niti kluba HDZ-a, nego izvješća o osobama liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dakle to je stajalište struke. A oni kažu i zaključuju otprilike, kad je u pitanju stanje, ne znam o kojem govorimo, slijedeće. Kažem možemo zaključiti da je u Hrvatskoj djelovanje sustava za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika imalo značajan utjecaj na današnju situaciju te iako je droga u društvu sve dostupnija i jeftinija nije došlo do značajnog porasta broja ovisnika. Dakle, nije došlo. Zatim, dakle ovo govori o tome kakav imamo sustav i kakvu imamo zdravstvenu zaštitu kao dio tog sustava. Ne može samo zdravstvo odgovoriti to se slažem, međutim to je odgovor onima koji kažu kako nemamo dobru preventivu i nemamo dobru zdravstvenu zaštitu. Drugi, recimo od navoda ili citata u istom izvješću stoji i kaže: "porast broja umrlih osoba možemo objasniti sve većom prisutnošću droge u općoj populaciji, kvalitetnijom suradnjom prilikom utvrđivanja uzroka smrti te češćim provođenjem toksikoloških analiza." Dakle, naprosto zdravstveni sustav je ušao u ovu problematiku i s njom se bavi i nosi. Kad je ovdje bilo govora o dekriminalizaciji lakih droga onda je nešto govoreno i o tome da se time ne znam ni ja one zemlje koje su to prihvatile smanjile su prevenciju HIV pozitivnih itd., a po ovom izvješću ovdje stoji kaže: "kod ovisnika je HIV vrlo rijedak i iznosi 0,5%." To možemo zahvaliti višegodišnjoj trajnoj edukaciji, dobroj obaviještenosti, farmakoterapiji, radu centara za savjetovanje i zamjenu igala ili šprica. Prema tome ni jedan od argumenata koji su ovdje navođeni kako nemamo dobar sustav, kako zdravstvena zaštita nije dobra, kako dobro Vlada ne radi u tom kontekstu ne stoji, ali ne da on ne stoji iz moga stajališta i moga tumačenja nego ne stoji iz dostupnih podataka. Poštovani kolega Richembergh kad govorite o učenju, ja se posve slažem da je Hrvatskoj i svima nama ovdje učiti od svakoga, međutim nemojmo polaziti iz pozicije da mi već nemamo naučeno i da na temelju naučenog i na temelju iskustva s kojim raspolažemo ne možemo biti učitelji i drugih. I što moramo trčati i tražiti znanje tamo gdje ga zapravo ne možemo naći? Pa pored škole "Narodnog zdravlja", pored Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i pored sve tradicije koju Hrvatska ima ovog časa kad je u pitanju prevencija itd., ja mislim da možemo biti na to ponosni i mislim da ne trebamo baš se sada lomiti i tražiti neka nova znanja osobito ne primjenjiva našim okolnostima i našoj situaciji. Kad je u pitanju dekriminalizacija lakih droga, pa ljudi moji ovdje smo čuli čak od kolege liječnika Jovanovića i onda normalno to je kasnije krivo interpretirano kao tobože znanstveni dokaz kako u zemljama u kojima se to nešto dekriminalizira, kako se zapravo lakše nosi i sa problemom droge. Pa to je posve neutemeljeno, posve netočno. Iz kojeg razloga? Pa iz razloga jer ne postoji niti jedan ovisnik heroinski koji nije započeo s marihuanom, nema ga. Gotovo ga nema, dakle gotovo da ga nema. Između uzimanja prve marihuane u životu i uzimanja heroina prođe 2 godine. Prema tome, pa koji je nama cilj? Pa valjda nam je cilj gurnuti drogu što dalje od onih skupina, dakle to su ne znam, školska djeca zatim srednjoškolska, studenti itd., dakle ne učiniti im je dostupnom. Učiniti je što dalje dostupnom ili već ako će netko uzeti da je uzme u kasnijoj životnoj dobi. Prema tome, dakle govoriti o tome kako bi bilo dobro dekriminalizirati i na taj način ma što tko kazao, znam da to nije legalizacija, ali je sigurno učiniti još dostupnijom drogu, a onda voditi prevenciju i boriti se protiv droge je zapravo sulud koncept i posve neprihvatljiv. Ja znam da su ljudi podijeljenih mišljenja koja se prije svega temelje na tom jednom vrijednosnom stavu, ovo što smo maloprije čuli da li je to liberalni ili konzervativni, međutim apsolutno je neprihvatljivo koristiti ovako podatke koji su jasni i koji jasno govore u korist upravo ovoga da se u Hrvatskoj dobro radi, da se može bolje raditi i da se može napredovati to je posve razumljivo, međutim činjenice su apsolutno neumoljive. Dakle, nažalost evo mi smo danas stvarno dugo raspravljali, raspravili smo o zakonu koji je vrlo važan. Vjerujem da je ova rasprava bila isključivo plod i želja da se dadne svoj doprinos kako bi se izišlo na kraj i još uspješnije nosilo s ovim problemom. Ja bi za kraj moje ove rasprave, kažem kratke rasprave, citirao jedno mišljenje. Mislim da je vrlo važno i mislim da je dobro o njemu razmisliti. Zašto? Pa radi toga što ni jedan sustav na svijetu ne može zaštiti nijednoga pojedinca ako sam pojedinac ne daje vlastiti doprinos i ne štiti se. A otprilike to je citat koji glasi ovako: " Moju je volju držao u ropstvu neprijatelj i od nje mi skovao lance i u njih me sapeo jer iz pokvarene volje rodila se požuda i dok sam robovao požudi rodila se navika. I kako se nisam opirao navici rodila se nužda. I kao kakvim karikama međusobno povezanim držalo me sapeto, kruto ropstvo." Tom ropstvu je se oduprijeti, a ovo je misao koju je napisao čovjek prije tisuću i pol godina sv. Augustin, a koja je vrlo aktualna i dan danas, a govori o osobnoj odgovornosti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I imamo još jednu raspravu, 5 minuta u ime kluba HDSSB-a, uvaženi zastupnik Boro Grubišić, izvolite. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pozorno sam slušao kolegice i kolege zastupnici, doduše malobrojni, pozorno sam slušao ovu 4-satnu raspravu u svezi konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i zaista nakon svih ovih rasprava koje su ovdje izrečene danas i koje su ja vjerujem vrlo dobronamjerne od svih govornika zapravo u jednom dvoumljenju, a i ja sam također dobronamjeran pa ću u tom smislu govoriti jer dolazim iz grada Slavonskog Broda koji je zapravo na balkanskoj ruti, grada koji se zove "vrata Bosne" i koji je pogranični grad sa velikim rizikom kako od dilanja droge tako i uporabe uporabe droge, dakle i brojnih slučajeva koji tamo srećemo. Dobro je govorio gospodin Bagarić ovdje i rekao "gurnuti drogu što dalje" ako sam dobro shvatio i zapamtio što je htio reći. Međutim, gurnuti drogu što dalje zapravo zaziva i ono što se može, osim riječi sv. Augustina koje je citirao, i koje su vrlo mudre, i represivni aparat. Dakle, gurnuti drogu. Tko može gurnuti nekoga? Represivni aparat. I ovdje govorimo o prijedlogu zakona koji nema oznaku E iako je netko ovdje u u klupama govorio da je to prilagodba Europi i europskim standardima, a ipak ovaj zakon ne nosi E oznaku, znači on nije P.Z.E. nego samo P.Z. Dobro je što su ove odredbe ovoga zakona se pretežito odnose na Ministarstvo zdravstva, odnosno Hrvatski zavod za toksikologiju i sve ono što je ovdje napisano u svezi toga je sasvim u redu. Slušajući i prijedloge o dekriminalizaciji, a kontra legalizacije kao pojma, onda zapravo potom i raspravu o žestokoj prevenciji, dakle o odgoju i uvođenju obveznog predmeta u osnovne škole, pa i srednje škole koji bi nosio naziv borba protiv ovisnosti ili ovisnost, radi se i o drogama i o alkoholu, uživanju duhana, kocki, sajberovisnosti, i cijeli niz ovisnosti koje postoje danas u ovom modernom svijetu, onda zapravo dolazimo u jednu kontradikciju, kada bolje analiziramo. Dakle, prevencijom o kojoj se pričalo dakle odgojem protiv ovisnosti bismo ukazali nato da se ne upotrebljavaju niti lake droge. Da se ne dođe u kontakt sa lakim drogama. A onda imamo pojam dekriminalizacije. Pa čekajte, ako ćemo mi prevencijom zapriječiti uporabu i lakih droga, onda nam ne treba ni dekriminalizacija. Dakle, ne vjerujemo mi u uspješnost, da ćemo sa dekriminalizacijom postići i nekakvu silno poboljšanje, statističko poboljšanje u svezi uporabe lakih, lakih, a i ostalih droga. Dakle, ne postoji jedna vjerodostojnost u tom smislu. Osim europskih iskustava u smislu borbe protiv droga, što u svakom slučaju podržavam, postoje neka druga svjetska iskustva o kojima sam i ranije govorio. Nažalost, ona su za naše pojmove možda europske, a govorim o slučaju rješavanju takvih stvari u Maleziji, potpuno neprihvatljiva, nisu nekakva demokratska itd. iako je ta borba vrlo uspješna. Nažalost, ona očito nije primjenjiva niti se ovdje spominje kao mogućnost u okviru Europe, nego ostaje nekakav nekakav azijski specifikum. A vi znate, većina vas zna kako to rješava Malezije. I još da nešto kažem u svezi statistike koja je ovdje izrečena i koja se svake godine podastire u izvješću kao napredak, napredak, napredak u borbi protiv opojnih droga, a svi znamo da je narkomanija jedna poput sante leda. Dakle, devet desetina je ispod vode, za devet desetina se ne zna, a samo za jednu desetinu zapravo znamo znamo i jednu desetinu tretiramo bilo prevencijom, bilo kurativom dakle liječenjem, bilo represivnim aparatom u smislu prekršajnih ili kaznenih prijava. U svakom slučaju ja sam zato da vodimo dalje, ako treba da mijenjamo taktiku da pokušamo učiniti sve da ovo zlo, da ovu pošast današnjice svedemo na što manju mjeru, ako već ne možemo je do kraja iskorijeniti. Hvala lijepo. Počinjemo sjednicu, dakle sada prekidamo i nastavljamo sjednicu u 15,00 sati, sa drugom točkom dnevnog reda, to je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nagradi "Ivan Filipović", drugo čitanje, P.Z. broj 409. Želim vam koji ste ovdje, a i onima koji nisu dobar tek. Hvala lijepa.